Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 83 narodna poslanika.Radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali, molim vas da ubacite svoje da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 106 narodnih poslanika da imamo uslove za početak rada.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika? **Dejan Nikolić** Poštovana predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, danas neću govoriti samo kao narodni poslanik, govoriću i kao otac i kao suprug, pored pitanja želim danas da se obratim svim građanima Srbije koji su na bilo koji način učestvovali… **Maja Gojković** Poslaniče, budite ljubazni i samo po članu 287. obratite se ljudima kojima postavljate pitanja, a građanima ćete u okviru

svima vama da kažem hvala. Znam da hvala danas nema neku ekskluzivu, ali ovo hvala koje ja danas govorim ima težinu jednog spašenog života i jedne velike pobede. Sa tom težinom hvala svim medijima, hvala svim ljudima na društvenim mrežama koji su preneli ovu informaciju i doneli da svi oni koji su na kraju pomogli… **Maja Gojković** Poslaniče, nikom nije jasno kome postavljate to pitanje.

Po celom Poslovniku. Pročitajte ga jednom u celini. Pravnici nikad ne uzmu jednu reč ili jedan stav, nego imaju celinu i člana i zakona, a Poslovnik je zakon za parlament. **Dejan Nikolić** Pa, sada na osnovu ovoga što ste rekli mogao bih ja da kažem

Dakle, danas želim svakom pojedinačno da kažem hvala i znajte da sam vam danas stegao ruku, pogledao vas u oči i rekao hvala.Želim danas da se javno zahvalim i svojoj supruzi, bez koje ovo sigurno ne bi bilo moguće i bez koje nisam siguran ni ja da bih danas stajao uspravno.Dozvolite uspravno.Dozvolite mi, ona je napisala nekoliko reči zahvalnosti koje ja danas vama želim da pročitam. „Kao Sofijina majka želela bih da izrazim veliku zahvalnost svakom od vas ko je pomogao izlečenju moje devojčice. Drago mi je što je pomoć prikupljena od strane onih koji nisu doveli u pitanje političku pripadnost mog supruga. Znali su da dve godine vodimo tešku bitku da ona preživi. Znali su i koliko je ozbiljna patologija i drago mi je da je moja devojčica ujedinila čitavu Srbiju. Omogućivši da moje dete bude lečeno i izlečeno vi ste zapravo spasili dva života, njen i moj, jer moj bez njenog nema smisla. Sofija je prelepa i prepametna devojčica i etički kodeks stekla je genima i svakodnevnim vaspitanjem i verujem da će ona jednog dana stajati za ovom govornicom i mnoge učiti moralu, vaspitanju, ljudskosti i crvenim linijama“. Sofija odnosno Bojana, Sofijina mama.Bojana i ja želimo Sofiju da vaspitavamo da bude otvorenog uma i širokog duha i verujem da će ona jednog dana oprostiti onima za koje ja danas nemam snage. Znam da u Srbiji postoje ljudi koji imaju tu životnu dilemu da li će iza njih ostati neko delo po kojem će biti upamćeni. Svi oni treba da znaju da snaga i kultura humanosti, da etika deljenja i davanja, da veličina empatije prema drugome ko je u problemu su veće i značajnije od bilo kojih materijalnih stvari koje iza nas mogu da ostanu.Ova akcija je pokazala jednu veliku stvar, da je Srbija, uprkos mnogim stvarima jedno vitalno društvo puno nade. Ono što ja mislim jeste da svi ti humani i solidarni ljudi treba da budu glasniji uvek od svih opskurnih, oholih i oportunih koji nemaju problem da diraju ono u šta se ne dira.Danas imam poruku za one porodice koje prolaze kroz sve ono kroz šta smo, nažalost, mi prošli. Život je pun nepravde i vi imate svako pravo da budete ljudi i nezadovoljni.Nije sramota biti ni umoran, nenaspavan, uplašen, ali morate da budete jaki, morate da izdržite zbog onih kojima je vaša strana neophodna danas. Ukoliko udarite na zid sistema, nemojte se plašiti da pomoć potražite od ljudi u vašem okruženju, od javnosti, prijatno ćete se iznenaditi na kakvu dobru reakciju možete da naiđete.

Niste dopustili da ohrabrim ljude… **Maja Gojković** Molim vas, molim poslanike da budu na mojoj strani, mi smo svi ljudi, svi prolazimo kroz različite porodične tragedije, o ovome da diskutujemo to je ispod svakog nivoa i o ovome da delimo ocenimo da li je neko skandalozan ili nije skandalozan. koji želi da ohrabri druge ljude ne dopuštate da kaže… **Maja Gojković** Poslaniče, od vas to nisam očekivala. Nisam od vas to očekivala, stvarno nisam. U politici svašta mogu da očekujem, ali ne mogu da očekujem da je neko spreman da pređe crtu zbog politike. Ja recimo nemam snage da stanem pred kamere da govorim o tome, a vi ipak imate snage.Reč ima Nataša Mićić. Prvo pitanje za vas, gospođo predsednice. Naime, zašto je Jovanu Najdenovu, saradniku i portparolu LDP-a, zabranjeno da uđe u Narodnu skupštinu? I u petak je vraćen sa vrata Skupštine i danas mu je takođe zabranjeno. Na taj način se otežava i onemogućava rad jedne poslaničke grupe. Molim vas da mi kažete – koji je osnov za zabranu ulaska saradnika poslaničkih grupa? Drugo, generalno se postavlja svrha postavljanja ovih poslaničkih pitanja. Da li je svrha ovi pitanja da mi u interesu građana i ove zemlje otvaramo pitanja i zatražimo odgovore kako bismo inače sprečili eventualne nepravilnosti i zloupotrebe ili je svrha ovih poslaničkih pitanja da ovde simuliramo kontrolnu ulogu parlamenta i demokratije? Evo zašto ovo i kažem.Naime, kažem.Naime, 8. decembra, postavila sam dva pitanja. Jedno se odnosilo na trajanje vanredne situacije u gradu Užicu, koja je uvedena još od januara 2014. godine i sa kratkim prekidom traje do dan-danas. Dakle, tri godine traje vanredna situacija u gradu Užicu, što dovodi do mogućnosti neprimenjivanja, odnosno selektivnog primenjivanja Zakona o javnim nabavkama, što naravno otvara mogućnost korupcije. Zakon o javnim nabavkama je vrlo jasan i tačno su određeni slučajevi neprimenjivanja, a to su ugrožavanje zdravlja, bezbednosti ljudi, životne sredine, elementarne nepogode, pa je nemoguće da tri godine takvi razlozi postoje, kako bi se zapravo samo selektivno primenjivao Zakon o javnim nabavkama. To je pitanje za predsednika Vlade. Pomenula bih da je taj Zakon o javnim nabavkama donet u vreme vladavine DOS-a, koji se ovde često napada, a podignut je takav standard koji se evo danas ne ispunjava. Još jedno pitanje, vrlo slično, isto sam uputila početkom decembra, pre pet meseci, pitala sam – ko će nadzirati rad medija u predizbornoj kampanji? Pošto nam se desilo prvi put od 2003. godine, kada je donet Zakon o radiodifuziji, koji je takođe donet za vreme DOS-a, da je uveden standard da se nadzire i kontroliše rad medija za vreme predizborne kampanje i 13 godina smo imali te izveštaje za sve izbore koji su do sada do sada održani, lokalne, parlamentarne, predsedničke, a od prošle godine za parlamentarne izbore, a evo i ovaj put za predsedničke izbore mi nemamo mogućnost da imamo uvid u rad medija. medija. To je isto pitanje za predsednika Vlade, koji inače ima vremena da mi odgovori, ima još 35 dana do preuzimanja dužnosti predsednika Republike da li on smatra da je ovo ukidanje standarda slobode medija i fer izbora dobro? Da li je to evropski standard i da li može da se, evo, predlažem, ukoliko zakon nije dovoljno precizan, Zakon o elektronskim medijima, da Vlada predloži izmene i dopune Zakona o elektronskim medijima, kako bi REM imao ponovo obavezu da radi izveštaje o predizbornim kampanjama, odnosno da kontroliše medije? Proveriću oko vašeg savetnika. Kod vas su zaposleni savetnici Kenan Hajdarević i Đorđe Žujović.

Ostala ćemo proslediti pitanja. Slažem se sa vama, ja sam to i rekla, pitanja popuno gube smisao po članu 287, mi ovde sve govorimo, osim što postavljamo pitanja članovima Vlade. Postoji uvek forma da se neko obrati i poslanicima i javnosti o svim našim teškim životnim situacijama. Kažem, baš zato što se nalazim u takvoj životnoj situaciji, ne želim da to svi mi radimo ovde u plenumu, nego da se ovde bavimo nekim drugim stvarima.Izvolite.

Kako je moguće da ministar prosvete Mladen Šarčević predloži Vladi Srbije da se za državnog sekretara u Ministarstvu prosvete imenuje Marko Milenković samo nekoliko dana nakon što smo ga mi srpski radikali prinudili da podnese ostavku na poslanički mandat jer je izdao našu stranku u vreme predizborne kampanje agitujući za naše suparnike, agitujući za naprednjačkog kandidata Aleksandra Vučića? Mi smo, dakle, osudili taj krajnje nemoralni čin, imamo dokaze šta je sve radio u tom smislu, da je išao od kuće do kuće naših članova, simpatizera ili ljudi koji su nam dali siguran glas i objašnjavao da smo se o svemu Vučić i ja unapred govorili da Vučić bude predsednik, a da je budem premijer.Tako nam je oborio sa nekih 20% glasova, koliko smo imali na prošlim izborima, na 3%. On je potvrdio tu svoju ulogu i dao intervju za novine. Nema tu nikakve sumnje, ali ovde nije reč o Marku Milenkoviću, nego je reč o ministru prosvete Mladenu Šarčeviću, koji ovim činom pokazuje da je krajnje nemoralna ličnost.Kako on može da trpi u svom kabinetu kao državnog sekretara čoveka koji se ovako nemoralno poneo? Pazite, državni sekretar je najviša činovnička funkcija u državi. To je rang general-pukovnika da vam plastičnije objasnim. Dakle, čoveka koji se ovako moralno obrukao do krajnjih granica, unapređuju u najviši državni činovnički red ili stalež.Kakav je onda to ministar prosvete? Zaslužuje li takav ministar prosvete da ostane u Vladi? Zašto ne podnese ostavku? A kako je Vlada sebi dozvolila da prihvati takav predlog, jer to je kroz Vladu već prošlo, i to bez diskusije, koliko sam je reč o ministru prosvete Mladenu Šarčeviću, koji ovim činom pokazuje da je krajnje nemoralna ličnost.Kako on može da trpi u svom kabinetu kao državnog sekretara čoveka koji se ovako nemoralno poneo? Pazite, državni sekretar je najviša činovnička funkcija u državi. To je rang general-pukovnika da vam plastičnije objasnim. Dakle, čoveka koji se ovako moralno obrukao do krajnjih granica, unapređuju u najviši državni činovnički red ili stalež.Kakav je onda to ministar prosvete? Zaslužuje li takav ministar prosvete da ostane u Vladi? Zašto ne podnese ostavku? A kako je Vlada sebi dozvolila da prihvati takav predlog, jer to je kroz Vladu već prošlo, i to bez diskusije, koliko sam informisan. Dakle, sve je unapred bilo dogovoreno,sračunato. I sad, to je poziv svim drugim iz ostalih stranaka – izdajte svoju stranku učinite ono što je moralno najgore, ovamo vas čeka nagrada koja će biti materijalna satisfakcija za taj težak moralni gubitak. Jer, u kakvom nam je stanju društvo, moralne vrednosti su na sve manjoj ceni, samo materijalne vrednosti preovlađuju i zbog tih materijalnih vrednosti ljudi su, kao što vidite, spremni da rade najgore moguće stvari.Marko Milenković je bio visoki funkcioner stranke, narodni poslanik, nije bilo ko. Za šta se on prodao? Za funkciju državnog sekretara. Jer, da je principijelan, ne bi više hteo da ide ni u jednu stranku. ako hoće u neku stranku da ode, u neku drugu opozicionu, ali on ode u vladajuću, protiv koje se do juče borio,

Sad će i on da kaže, ranije je bio budala, sad više nije bio budala. Ranije je bio budala dok je bio progonjeni opozicionar, a sad je pametan kad je na državnim jaslama.Ćuti Nemanja, kad ja govorim.Kako nazvati taj čin? Tako nešto grozno teško je i zamisliti.

Hvala, predsednice.Postavio bih pitanje ministru energetike, gospodinu Antiću, vezano za situaciju u EPS.Da li je li je istina da je država Srbija od početka ove godine uvezla električnu energiju u vrednosti više od 50 miliona dolara? Da li je istina li je istina da je EPS u februaru mesecu ove godine proizvela 12,5% manje električne energije nego u istom mesecu 2016. godine? Da li je istina da je EPS proizvela samo 55% od planirane proizvodnje električne energije u martu mesecu ove godine? Da li je istina da je od početka marta 1/2 kapaciteta Termoelektrane „Nikola Tesla“ u Obrenovcu van pogona, ne zato što su u pitanju samo planirani remonti, već nesposobnost rukovodstva EPS? Da li je Kolubara proizvela, odnosno iskopala svega 70% planirane količine uglja u martu mesecu ove godine i da li je zbog toga danas na zalihama Termoelektrane „Nikola Tesla“ u Obrenovcu svega 44% planiranih količina uglja?I, da li je moguće da čovek koji je već 13 meseci, protivno zakonu koji je usvojila ova Narodna skupština, vršilac dužnosti generalnog direktora EPS, gospodin Grčić, kandidat u najužem krugu kandidata za izbor novog direktora EPS? Da li je on ili neko drugi od rukovodioca EPS-a odgovarao za falsifikovanje računa za električnu energiju koju su građani Srbije dobili u januaru mesecu i koje je lično on prvo negirao da su falsifikovani i da postoji bilo kakav problem, a tek kada je predsednik Vlade reagovao i rekao kako su se eto neki građani požalili njemu, vršilac dužnosti direktora, gospodin Grčić i po svojoj prilici novi generalni direktor EPS-a tek onda reagovao i navodno priznao grešku EPS-a i pokušaj manipulacije sa računima za električnu energiju.Elektroprivreda Srbije je najvažnije državno preduzeća i uopšte preduzeće u Srbiji i ovako neodgovorno ponašanje ljudi koji ih vode, uz očigledan blagoslov i predsednika Vlade i ministra Antića imaće dugoročno negativne negativne posledice na privredu i na sveukupan razvoj Republike Srbije. Da li ministar Antić ima nameru da na bilo koji način reaguje ili ne?Drugo pitanje, postavio bih premijeru Aleksandru Vučiću, da li će doći danas u 18,00 časova u Hercegovačku ulicu u Savamaloj da kaže građanima koji će se tamo okupiti ko su kompletni idioti koji su pre godinu dana srušili

Han. Daću vam izveštaj, nije nikakav problem, zamoliću ga da vam pošalje izveštaj o njegovom političkom angažmanu kao predsednika Vlade.Reč ima Slaviša Ristić. Poštovani narodni poslanici, gospođo predsednice, moje pitanje se odnosi ili upućuje se premijeru Aleksandru Vučiću i ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru.Naime, kao što znate, nedavno je Vlada Republike Srbije usvojila kadrovski plan Ministarstva zdravlja koji podrazumeva zapošljavanje preko dve hiljade novozaposlenih u zdravstvu, tačnije 2.010 novozaposlenih. Čuli smo takođe i ministra Lončara koji je obrazlažući taj plan rekao da se prvi put u novijoj istoriji Srbije dešava od strane ove Vlade, da se sektor zdravstva posmatra, dakle, pre svega kao neki sektor ne kao plen već kako sektor koji se mora i može unaprediti. Mogli smo da vidimo na sajtu Ministarstva zdravlja o kojim se zdravstvenim ustanovama širom Srbije, kako se kaže, radi koji će raspisati konkurse i iskoristiti tu mogućnost, odluku Vlade, između ostalog Klinički centar Vojvodine 229 novozaposlenih, Opšta bolnica Subotica, Kragujevac, pa do Novog Pazara.Dakle, kaže se širom Srbije, a na spisku nema ni jedne zdravstvene ustanove sa prostora KiM, da li po aršinima Aleksandra Vučića i ove Vlade, Kosovo i Metohija se ne nalaze u tim njihovim zamišljenim granicama Srbije.Moram da kažem da iz Zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici poslednjih nekoliko godina preko 30 lekara je otišlo u penziju, nažalost, na njihovo mesto niko nije primljen. da tako uslovno kažem, mlađi lekari u Kosovskoj Mitrovici, koji su dobili specijalizaciju, nisu u mogućnosti da odu na usavršavanje i da iskoriste tu mogućnost iz prostog razloga što na njihovim mestima nema ko da radi u domovima zdravlja i ustanovama na Kosovu i Metohiji.Takođe, tokom predizborne kampanje Aleksandar Vučić je govorio o velikim i brojnim investicijama u okviru zdravstva širom Srbije. Takođe, ni na tom spisku nema zdravstvenih ustanova sa prostora Kosova i Metohije. Očito je da Vlada Republike Srbije, mimo Ustava, odriče zdravstvenog sistema na prostoru Kosova i Metohije, koji po Briselskom ultimatumu očigledno treba, kako se priča, do kraja 2018. godine, da se integriše u tzv. zdravstveni sistem samoproglašenih vlasti u Prištini.Takođe, uoči i ovih poslednjih izbora naročito je, to moram da kažem, isticano i pozivani su Srbi sa KiM da glasaju da glasaju masovno za Aleksandra Vučića i ovu Vladu, da nikako, po bilo koju cenu, ne glasaju za predstavnike kosovske vlasti, jer su oni navodno priznali Kosovo, jer su oni najviše zla i najviše štete napravili Kosovu. Moram samo vrlo kratko da kažem, za vreme uprave te te tzv. dosovske vlasti, Vlada Srbije na KiM je izgradila nekoliko, samo ću pobrojati: Dečiju kliniku u Kosovskoj Mitrovici, Dom zdravlja u Štrpcu, Infektivno odeljenje u Kosovskom Mitrovici, Dom zdravlja u Prilužju, Odeljenje za nefrologiju i dijalizu u Kosovskoj Mitrovici i rekonstruisan je Dom zdravlja i Internistički blok u Kosovskoj Mitrovici, nabavljen savremeni skener itd.. za ove investicije tražila niti od EU, niti od Angele Merkel bilo kakvu vrstu dozvole.Moram na kraju, zarad istine, da kažem da je činjenica da je uoči poslednjih parlamentarnih izbora 2016. godine Aleksandar Vučić otvorio porodilište u Pasjanima u opštini Gnjilane. To jeste istina, ali ono što nije rekao srpskoj javnosti, da to porodilište nije Vlada Republike Srbije finansirala, niti on, već je to porodilište, nažalost, finansirala samoproglašena vlast na Kosovu. Hvala.

Imam pitanje za predsednika Vlade Aleksandra Vučića, i vi predsedavajuća, pošto odgovarate danas u njegovo ime, možete i da date odgovor, ali naravno, i od njega očekujem da odgovori na ovo pitanje, pogotovo zato što od decembra meseca odbija da se izjasni na uporna i konstantna pitanja Dveri – u kakvom je poslovnom odnosu sa Nenadom Kovačom, zvanim Neša roming ili Neša samsung? Mi smo to pitanje više puta postavljali, a pogotovo aktuelizovali pre dva meseca, kada smo objavili snimke prisluškivanih razgovora i transkripte istih tih razgovora, koji su klasifikovani kao državna tajna, a prikupljeni su operaciji „Balkanski ratnik – istraživanja narko klana Darka Šarića“.Ovde imam transkripte označene kao državna tajna, a tiču se razgovora između Zorana Ćopića zvanog Ćopa, koji je pravosnažno osuđene za pranje novca narko klana Darka Šarića i u Srbiji i u BiH i koji je on obavljao 18.2.2009. godine u 11,40 časova sa Nenadom Kovačom i istog dana u 11,16 časova sa Savom Terzićem.Gospodin Nenad Kovač je kum Nikole Petrovića, kuma Aleksandra Vučića. Šta više, oni imaju zajedničke firme, nekoliko zajedničkih firmi, između ostalog i firmu „Eko enerdži grup“, gde je Nikola Petrović bio direktor pre nego što je postao direktor „Elektromreže Srbije“. Kada je postao direktor „Elektromreže Srbije“, prvi posao koji je Elektromreža uradila jeste investicija da se priključi privatnoj mini hidroelektrani „Eko enerdži grupe“ na mrežu „Elektromreža Srbije“, a sada kada je napustio Elektromrežu, ponovo se vratio na mesto direktora „Eko enerdži grupe“.Da li je Nenad Kovač, nekadašnji bliski saradnik pokojnog Mikija Rakića, Borisa Tadića i Dragana Đilasa i finansijer DS finansirao dugove dnevnog lista „Pravda“ u iznosu od više miliona evra i na taj način uspostavio saradnju između Aleksandra Vučića i kabineta Borisa Tadića i kumovao kasnije osnivanju SNS?Zašto Aleksandar SNS?Zašto Aleksandar Vučić odbija da se izjasni na ova pitanja, i na još jedno konkretno pitanje – da li on autoritetom i političkom moći koju ima kao predsednik Vlade utiče da poslovi svoga kuma Nikole Petrovića i njegovog kuma Nenada Kovača se odvijaju nesmetano i da budu zaštićeni od krivičnog gonjenja?Ja bih podsetio i da je advokat firme „Eko enerdži grup“ i tandema Petrović – Kovač sadašnji šef BIA Aleksandar Đorđević. Takođe, kum Nenada Kovača je i predsednik Prvog osnovnog tužilaštva gospodin LJubivoje Đorđević i svi oni zajedno u više sudskih postupaka pokrivaju privatne interese gospodina Kovača, zvanog Neša roming, koji je umešan u pranje narko para Darka Šarića. To ovi transkripti potvrđuju.Naime, 18.2.2009. godine iz tih razgovora vidi se da su ta lica kupila sve aparate za elektronske dopune od firme „Ditiem rilejšns“, koja je bila u vlasništvu šefa kabineta tadašnjeg ministra policije Ivice Dačića, Branka Lazarevića, kome se sada upravo sudi u Specijalnom sudu i gde se prisluškivani transkripti izuzimaju iz dokaznih spisa. Ćopić, koji je, ponavljam, osuđen zato što je upropaštavao firme perući novac za Darka Šarića, se raspituje oko kupovine te firme, da bi oni mogli na osnovu nje da kupe firmu „Mitrosrem“.Mi smo objavili preko 60 snimaka razgovora gde Zoran Ćopić – Ćopa razgovara sa raznim tzv. biznismenima, sa sudijama, sa mnogim bankarima, gde se vidi da se peru pare od narkotika, da je celokupna privatizacija u Srbiji u najvećem bila upravo pranje novca zarađenog na trgovini kokainom.Još uvek, dva meseca, ni jedan zvanični državni organ nije reagovao. Niko nas nije pozvao da nas pita kako objavljujemo državne tajne, niko neće da odgovori kako je moguće da se sudi Šariću, Jestroviću i Ćopiću, a ne sudi se Kovaču, Terziću i brojnim brojnim bankarima i privrednicima kao što je Bogdan Rodić, kao što su direktori raznih banaka, Kordić iz Komercijalne, Jovanović iz AIK, Jovanović iz Pireusa itd. To je pravo pitanje i prava afera.Da li Busplus sistem

gde ste slali i određene transkripte, ali ste nameštali transkripte da kod Save Terzića, koji je lice koje upravlja Busplusom, bude izostavljen deo razgovora gde se pominje Nenad Kovač. Zašto? Da bi se sakrio kum Vučićevog kuma. Da li je SNS … (Isključen Hvala.Ne mogu da vam odgovorim na ovo pitanje. Neke starlete ste spominjali. Znam samo gde se nalazi

različite životne drame, pa ne mogu baš uvek da budem skoncentrisana, ali trudim se ipak da radim svoj posao, što očekujem od svih. Znam gde se nalazi danas predsednik Vlade Republike Srbije, izabrani predsednik,

ja znam da budućnost naše Srbije i jugoistoka Srbije jeste razvoj poljoprivrede, postavio bih nekoliko pitanja oko tog resora.Prvo

da će nadležno Ministarstvo u narednom periodu obezbediti sredstva, a i već su u okviru budžeta pripremljena, i da će imati mogućnost da se stimuliše stvaranje novih zadruga u Srbiji posebnim akcentom na istok i na jug Srbije. Pošto ja dolazim iz opštine koja je nerazvijena, koja ima šanse kroz zadrugarstvo, kroz zadruživanje, ja pitam gospodina ministra kada će i da li je napravljen pravilnik, kako će se formirati te zadruge i kako će se finansirati i na koji način će dobijati sredstva te zadruge?Znamo samo da je pripremljeno i u razgovoru sa gospodinom ministrom imam informacije da će do 50 hiljada evra biti opredeljeno za formiranje novih zadruga, a za ove starije zadruge koje su se formirale ranije, za njih će biti obezbeđeno do 100 hiljada evra.Mislim da je to dobro i mislim da trebamo maksimalno sada na taj način staviti akcenat za udruživanje i samo takvim udruživanjem imamo šansu da pomognemo razvoju poljoprivrede u nerazvijenim područjima, brdsko-planinskim područjima kao što je opština Svrljig, kao što je opština Bela Palanka, Sokobanja, Knjaževac, Babušnica i ostale opštine. Isto pitanje i Ministarstvu poljoprivrede, gospodinu Nedimoviću, da li u Ministarstvu poljoprivrede ima još sredstava koja će biti opredeljena za udruživanje i za zadrugarstvo? Ja znam da je unazad desetak dana već donesene uredbe kojima se pomaže velikim ciframa opštinama, odnosno ljudima koji žive u nerazvijenim opštinama i ja to podržavam, jer samo na taj način, udruživanjem, kroz zadrugarstvo, imamo šansu da obezbedimo i plasman i kontrolu proizvoda i, normalno, na taj način imaćemo veću zaposlenost naših ljudi i imaćemo mogućnost da se kontroliše kako se radi, da nema sivog tržišta.Pitanje tržišta.Pitanje isto Ministarstvu poljoprivrede, a vezano je za umatičenje grla stoke i za način kako se to radi. Konkretno pitanje Institutu za stočarstvo u Zemunu da li je moguće, pošto svi znamo da za svako matično grlo, što se tiče ovce, koze, krave, po 25 hiljada dinara ima krava, hiljada dinara dobija se za umatičeno grlo ovce. Da bismo došli do svakog umatičenog grla potreban je određeni vremenski period.Institut za stočarstvo u Zemunu je krovna institucija ovde kod nas u Srbiji, dok je Departman u Novom Sadu za stočarstvo za Vojvodinu. U Vojvodini mogućnost da se umatiči grlo radi se na sledeći način, jer treba samo jedno žensko kvalitetno priplodno grlo, da li je to tele, jagnje ili jare ili je deosemenjeno ili priplodni ovan sa tim za godinu dana čovek u Vojvodini ili stočar u Vojvodini dobija RB broj i sa samim tim kad dobije RB broj on ima mogućnost da konkuriše i da dobije sredstva od Ministarstva poljoprivrede, dok u ovom delu gde je Institut za stočarstvo Zemun radi i kontroliše, tu je potrebno pet godina da stočar dobije premiju za umatičeno grlo. su sledeći koraci. Dobije se RB broj pa posle, prva, druga i treća generacija tek može da dobije HB broj, to je konačni broj kada se dobije premija za umatičeno grlo.Pitam da li postoji mogućnost da Institut za stočarstvo u Zemunu radi isto kao Departman u Novom Sadu, jer znamo svi da smo ista zemlja i mislim da treba da i ovde, kod nas, u ovom delu Srbije gde Institut za stočarstvo pokriva Zemun, da se i tu, kada se kada se obeleži grlo sa RB brojem, da tada to grlo ima mogućnost da koristi premiju koju daje Ministarstvo poljoprivrede, a napominjem da je to premija od 25 hiljada dinara za kravu, odnosno za junicu. **Maja Gojković** Hvala, Hvala.Građani Srbije jako dobro znaju da je poštovanje pravila ključna stvar za funkcionisanje jednog društva, poštovanje zakona, pravila, procedura. Ovaj Poslovnik Narodne skupštine je jedno od tih pravila i procedura koji bi morali poštovati.Konkretno, član 287. koji govori upravo o ovim poslaničkim pitanjima koje upravo postavljamo, govori da poslanik ima pravo da postavi ova pitanja utorkom i četvrtkom i on kaže takođe da lica iz ovog člana, odnosno republički funkcioneri, predsednici Narodne skupštine su dužni da traženo obaveštenje, odnosno objašnjenje dostave u pisanom obliku narodnom poslaniku u roku od 15 dana. Znači, u pisanom obliku, ne usmena obrazloženja. To kaže pravilo, odnosno Poslovnik Narodne skupštine.Poslanička grupa DJB je od kako je krenuo da radi ovaj saziv Narodne skupštine postavio postavio 17 pitanja predsedniku Vlade i devet pitanja predsednici Skupštine, na koja nismo dobili odgovor, u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije.Prošlog Srbije.Prošlog četvrtka smo postavili i 18. pitanje predsedniku Vlade i deseto pitanje predsednici Skupštine na koje nismo dobili odgovor. Jedno pitanje smo postavili predsedniku Vlade 19. oktobra 2016. godine, znači preko oko šest meseci. Kod nas se grade putevi, što je dobra stvar, ali je bitno i kako se grade ti putevi, odnosno koja je ekonomska korist za Republiku Srbiju, pa smo postavili pitanje u vezi puta od LJiga do Preljine, da li je istina da azerbejdžanska firma „Azvirt“ angažovana na izgradnji puta od LJiga do Preljine, uvozi naftu iz Azerbejdžana bez plaćanja carina, akciza i PDV-a, o kolikoj količini nafte je reč, da li je istina da tu naftu dalje preprodaje našim podizvođačima kao što je „Planum“ npr. po punim tržišnim cenama i zašto je to dozvoljeno? Zatim, da li je istina da je ta firma zakupila separaciju „Takovo“ da iz nje vadi usitnjeni kameni agregat, koji takođe prodaje našim podizvođačima po ceni od 35 evra po kubnom metru dok je tržišna cena 21 evro. Zbog čega premijer, odnosno Vlada, nadležna ministarstva i sve agencije dopuštaju ovakvo ponašanje i izvlačenje novca građana Srbije? Ovo je vezano direktno sa korupcijom. Odgovor do danas nismo dobili, tako da je ponovo pitanje predsedniku Vlade zbog čega se ovo dešava i zašto ne odgovara poslanicima Pokreta DJB?Da objasnim građanima takođe da kada postavimo ovakvo jedno pitanje stručne službe Skupštine sastave jedan ovakav dopis i upute ga republičkom funkcioneru kome smo postavili pitanje, tako da to ne dolazi od nas nego od Službe Narodne skupštine i nema sumnje da na ove dopise nijedan odgovor nismo dobili.Ima još mnogo pitanja predsedniku Vlade, međutim, preći ću sada na predsednicu Skupštine, koja je dužna da poštuje pravila, jer ako ona ne poštuje pravila, onda iz toga izvlačimo zaključak da celo društvo na dalje, od Skupštine, ignoriše pravila i ne postupa po njima. Naravno, radi se ponovo o članu 287. gde je i predsednica Skupštine dužna da u pisanom obliku, ne usmeno ne usmeno da nas obaveštava gde se danas nalazi predsednik Vlade, da li u Leskovcu ili negde drugo, nego da odgovara na pitanja u pismenom obliku, inače krši član 287.Na primer, predsednicu Skupštine smo pitali 16. novembra 2016. godine kada će biti donet godišnji program rada Narodne skupštine, kako to propisuje član 28. stav 1. Poslovnika, jer već više od pet meseci radimo potpuno stihijski. Ovo pet meseci se odnosilo na taj 16. novembar. Do danas je prošlo devet meseci i nemamo odgovor na ovo pitanje.Takođe, 26. oktobra smo postavili pitanje u vezi člana 157. stav 2. Poslovnika koji kaže da kada se pravi dnevni red, i pročitaću ovde, može da se objedini rasprava o pojedinim zakonskim predlozima i odlukama i kaže da Narodna skupština može da obavi zajednički načelni pretres međutim samo oko predloga zakona koji su međusobno uslovljeni ili su rešenja o njima međusobno povezana. Nastavlja se kršenje ovog pravila i raspravlja se u okviru jedne tačke dnevnog reda, o stvarima koje jednostavno nisu povezane.Molim predsednicu Narodne skupštine da poštuje član 287, da ne odgovara usmeno i da u pismenom obliku odgovori na sva ova pitanja. Hvala vam.

da čestitam prethodnom govorniku pobedu nad nevažećim listićima na prošlim izborima. Doduše, pobeda je bila za dlaku, ali ipak je pobedio nevažeće listiće.Dakle, krajem februara ove godine, održan je protest građana Vračara, jednog dela Vračara, zbor sporne situacije oko parka koji je oivičen ulicama Tomaša Ježa, Mileševska i Radoslava Grujića. Epilog tog problema je da se ovih dana intenzivno radi na nalaženju rešenja, dakle trajnog rešenja, tog problema i naći će se rešenje. će se rešenje, ali zahvaljujući prevashodno hitroj i pravovremenoj reakciji gradske opštine Vračar, odnosno rukovodstva gradske opštine Vračar, ali i nadležnima u gradskoj upravi, ali najviše zahvaljujući građanima Vračara.O čemu se zapravo radi? Radi se o jednoj brljotini DS još iz 2012. godine, koja je tada upravljala gradskom opštinom Vračar, a čije posledice mi danas otklanjamo.Nakon dva neuspela pokušaja, 2009. i 2011. godine, opština Vračar je iz trećeg puta, 2012. godine, uspela da poništi Rešenje o eksproprijaciji na zemljištu koje je bilo nacionalizovano, a koje je korišćeno kao park sve do današnjih dana. Direkcija za gradsko građevinsko zemljište, čiji je direktor u tom periodu takođe bio iz DS, iako se dva puta pre toga žalila na to rešenje, trećeg puta se naprasno, volšebno ne žali, čime je direktno otvoren put da to zemljište postane privatno vlasništvo i da se na tom zemljištu u budućnosti možda izgradi i zgrada.Da bismo trajno sačuvali i zaštitili ovaj park, gradska opština Vračar je u saradnji sa, opet kažem, građanima tog dela Vračara pokrenula inicijativu za izmenu plana detaljne regulacije ovog dela. Taj zahtev je predat Gradu Beograd. Grad Beograd je prepoznao napor i uveren sam da će u najskorijem periodu taj problem biti rešen, odnosno usvojen. Tom izmenom plana detaljne regulacije ova površina će biti proglašena javnom površinom, i to je jedini način, dakle jedini pravni način, da se sačuva ovaj park.Moje pitanje upućeno nadležnima u gradskoj upravi i Skupštini Grada Beograda, kao i Ministarstvu koje vrši nadzor, i ono glasi – da li će se utvrditi odgovornost opštinskih organa opštine Vračar i licima u opštinskoj upravi gradske opštine Vračar kojem je tada, da ponovim zbog građana, rukovodila DS, odnosno vladala na opštini Vračar, za tendenciozno postupanje protiv javnog interesa? Zatim, ko će biti odgovoran za eventualne, nove troškove u ovom smislu? Dakle, za novu izradu plana detaljne regulacije i sve ostale troškove? Ko će snositi te troškove? Dakle, da utvrdimo da li su neznanje i nestručnost ili nezainteresovanost i nemar čelnika opštine Vračar krivi za sve ovo i doveli do ovakve situacije ili je možda bilo i svesnog postupanja protiv javnog interesa, odnosno za nečiji privatan interes, u narodu poznatog kao korupcija.Imamo tu i primer vrhunskog bezobrazluka i licemerja. Naime, kada je organizovan pomenuti protest građana Vračara, dakle da ponovim, opravdani protest stanovnika tih ulica, tu smo mogli da primetimo i predstavnike DS, opštinskog odbora, koji su pokušali na jedan mizeran način da ušićare neki politički poen iz cele situacije, na sreću potpuno bezuspešno. Dakle, zamislite bezobrazluk, usudili su se da dođu na protest oni koji su najdirektine krivi za to što se desilo.Dakle, tu je bio izvesni Bogdan Tatić. On je valjda predsednik opštinskog odbora DS na Vračaru, koji je čak pokušao i da napravi neki Po čemu je poznat taj Bogdan Tatić? Poznat je po tome da se u svojoj karijeri predsednika opštinskog odbora DS na Vračaru, ali i člana veća, obraćao pismenim putem sam sebi.Pazite sada ovako, predsednik opštinskog odbora DS Vračar Bogdan Tatić, obraća se članu veća gradske opštine Vračar Bogdanu Tatiću. Dakle, na stranu što je u pitanju vrhunac, odnosno par ekselans primer stranačkog zapošljavanja, pa kaže – opštinski odbor DS Vračar je na sednici održanoj tada i tad doneo zaključak da se na mesto koordinatora Kancelarije za nacionalne manjine gradske opštine Vračar imenuje izvesna osoba, nije sada ni važno ko.Dakle, opštinski odbor DS Vračar je nakon iscrpne rasprave doneo zaključak i preporučio predsedniku gradske opštine Vračar da imenuju NN osobu za koordinatora ove kancelarije. Dakle, vrhunski primer stranačkog zapošljavanja, ali ono što je najsmešnije, čovek se obraća samom sebi i koristi, odnosno zloupotrebljava svoju funkciju. Takvi su vodili Vračar decenijama unazad.

državni sekretari u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić, Vladimir Đukić, Vicko Ferenc i Meho Mahmutović, Nada Vasiljević i Zlata Žižić iz Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja i Nikola Pandrc i Marko Pavlović iz Ministarstva zdravlja.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici i Odbor za zdravlje i porodicu.Primili ste izveštaje nadležnih odbora.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Vlada i Odbor za zdravlje i porodicu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike

u pogledu prava pacijenata u ovom postupku, ukoliko to nije definisano ovim zakonom, primenjuju odredbe zakona kojim se regulišu prava pacijenata. Smatramo da je dobro što je Vlada prihvatila ovaj amandman i time dodatno razjasnila i utvrdila na

U članu 3, koji definiše pojmove u ovom zakonu, pojavljuje se pojam „ozbiljni, neželjeni događaji“. U nekim konsultacijama koje smo imali sa ljudima koji se bave ovom oblašću oni kažu da u našoj terminologiji, ni medicinskoj, a ni pravnoj, ovakav termin „ozbiljni, neželjeni događaji“ ne postoji i da je on verovatno posledica prevoda sa nekog drugog jezika na kome su neke definicije korišćenje. Smatrali smo da reč „ozbiljni“ treba da se obriše i da ostane samo definicija „neželjeni događaji“.Vlada nije prihvatila ovaj amandman sa nekim obrazloženjem da je ta reč potrebna da bi dodatno

su nam ljudi skrenuli pažnju da se ti termini u medicini kod nas ne koriste. Smatramo da bi bilo bolje da je ovaj i sličan amandman, koji, takođe, traži reč u nekom kasnijem članu brisanje reči „ozbiljan“, Vlada prihvatila. Hvala.

neželjenih efekata koji mogu da budu krajnje minimalni i zanemarljivi i onih koji su ozbiljni. To je jedini razlog da bi se skrenula pažnja na ozbiljne posledice. **Maja Gojković** Reč Poštovana predsednice, poštovani ministre, poštovani saradnici iz Ministarstva zdravlja, koleginice i kolege narodni poslanici, evo posle godinu dana pauze, koliko nisam bio u Narodnoj skupštini, ponovo sam danas sa vama i eto slučaja, opet su na početku zakoni iz zdravstva.Želim da vam samo jedan segment kažem, godinu dana nisam bio ovde i mislim da se malo atmosfera u Skupštini, nije baš takva kako bi trebalo da bude, i mislim da bi svako od nas trebao da doprinese jednom kvalitetnijem i boljem radu ove Narodne skupštine i radu Parlament.Ono što želim da kažem da su pred nama dva jako važna zakona koja poboljšavaju zakonodavnu aktivnost i praktično zakonodavstvo u sektora zdravstva. Vrlo dve važne teme – tema o Zakonu o tranfuziji…

Svesna sam da ste se tek sada uključili u rad Parlamenta, ali mi smo na amandmanima. U prošli petak sam položio zakletvu i po nekoj dobroj praksi iz ranijih mandata sam trebao da budem ovlašćen, meni je to onemogućeno i želim da par nekih važnih stvari kažemo, ova dva Predloga zakona koristeći vreme

**Ljubica Mrdaković Todorović** Hvala predsednice.Potpuno sam saglasna sa stavom Vlade i Ministarstva zdravlja da predloženi amandman treba odbiti. Naime, neželjene reakcije ili dejstva se dele, u medicini, prema intenzitetu na blage, srednje i teške, prema posledicama na ozbiljne i nisu ozbiljne i prema učestalosti.Člana 3. predloženog zakona u stavu 29. i 30, precizno i kristalno jasno objašnjava koji su to ozbiljni neželjeni događaji u postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja. Neželjena reakcija i događaj može da bude i crvenilo, svrab, peckanje, oskudno intravaginalno krvarenje, recimo kod aspiracije, koja je normalna pojava, ali to ne spada u ozbiljne neželjene događaje. Zahvaljujem

postoje neka stanja koja su jako ozbiljna i koja dovode, praktično, i do sterilnosti žena i nešto što u ovom Predlogu zakona nije spomenuto, a što se u javnosti često spominje, to javnost i neko iz vrha nekadašnjih Vlada spominje, veliki broj abortusa i tema velikog broja abortusa i dovođenja do steriliteta žena, želim da sa ovog mesta, kao narodni poslanik, skrenem pažnju, da moramo mnogo više raditi i posvetiti pažnju prevenciji.U Srbiji je uvažena praksa da je abortusom moguće regulisati porodicu i da je abortus nešto što je opšte prihvatljiva stvar. Kao lekar, uvek ću se zalagati da abortus ostane pravo žene da reguliše svoju trudnoću, ali želim da skrenem pažnju Ministarstvu prosvete, Ministarstvu zdravlja, da moramo više da učestvujemo u edukaciji naših građana, kako ne bi abortus bila jedina mogućnost seksualne zaštite od neželjene trudnoće. Upravo kada pričamo o jednom procentu žena koje ne mogu da dobiju dete, mogu da budu komplikacije, kao što priča i amandman, jedna od komplikacija jeste jedanput ili dva puta, možda stručno ili nestručno urađen abortus i da ne može da da žena nakon toga ostane u drugom stanju.Ovo je jako važna tema jer, nažalost, u Srbiji se veliki broj abortusa radi. Pristalica sam i zagovornik prava žene na abortus, ali ono što kao lekar primećujem, naše mlade generacije, mladi ne znaju puno puno kako da se zaštite od trudnoće i bez bilo kakve zaštite stupaju u seksualne odnose i abortus koriste na kraju, kao jedinu moguću meru zaustavljanja te trudnoće. To je jako loše, To je jako loše, i upravo je odgovornost na svima nama da mnogo više pažnje, u toj seksualnoj edukaciji mladih radimo, da se prevencija ne vrši samo abortusom, nego da se različita sredstva koja se koriste, da se da se mladima objasni način kako da dođu do toga.Sa ovog mesta poruka ljudima koji su pokušavali i u nekim evropskim zemljama da zabrane abortus, i nekim pojedincima koji su puštali neke kao najave da imaju nameru, možda, i u Srbiji da zaustave abortus, abortus je nešto što je pravo žene, koja ima pravo da planira svoju porodicu i da prekine trudnoću, ali nije mera preventive na način kako se koristi u Srbiji. Hvala puno. Zahvaljujem.Vi ste na ovaj amandman potrošili vreme. Vi ste se javili već jednom ministre, ne može dva puta.Na član 3 Amandman su zajedno podneli narodni poslanici prof. dr Milovan Bojić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović.Izvolite. Član 3 je, da bi se uopšte znalo o čemu govorimo, član u kome su izrazi upotrebljeni u ovom zakonu, odnosno značenje tih izraza. Mi, u principu, mislimo da su ovakvi članovi potpuno nepotrebni i da opterećuju tekst zakona, ali to sada nije tema. Tema je ono što je u ovom članu 3, tačka 35 objašnjeno šta je to Centar za BMPO. Kaže to je zdravstvena ustanova ili privatna praksa koja obavlja delatnosti

da ovde treba intervenisati, mi smo intervenisali Amandmanom, tako što smo ovaj deo, osim delatnosti banke reproduktivnih ćelija tkiva i embriona, brisali iz ovog ovog člana, odnosno ove tačke člana 3 i obrazložili smo prilično detaljno zbog čega mislimo da to treba da se briše.Delatnost banke reproduktivnih ćelija treba da se odobri, po našem mišljenju, svim centrima koji su, i u smislu opreme, i u kadrovskom smislu, opremljeni za ovu vrstu ovu vrstu posla. Mi smo u načelnoj raspravi rekli da je ovaj zakon veoma značajan i da mi smo imali i u načelnoj raspravi svoje primedbe i rekli smo da bi zakon mogao biti dobar, ukoliko bi se prihvatile neke naše sugestije i primedbe koje smo kroz amandmane izneli.Ovo je veoma praktično, veoma konkretno, i ako jednog dana bude primenjivan ovaj zakon, to naravno, posebno naglašavam, zato što su uglavnom poslednjih godina doneti mnogi zakoni koji su zapravo bili neprimenjivi, jer se najpre donese zakon, a tek se onda pokušavaju stvoriti uslovi za njegovu ako se nekada počne primenjivati ovaj zakon, onda ćemo se sretati sa ozbiljnim problemima. Bilo šta da je u pitanju, koncentrisati samo na jedno određeno mesto, stvara monopol, pa makar to bila i ova delatnost koja se predviđa zakonom o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, sa jedne strane.Sa druge strane, zašto bismo mi to koncentrisali u jedan centar i pravili troškove troškove ljudima da dolaze iz cele Srbije u samo taj jedan centar koji bi, eto vi, možda, ili neko drugi opremili, i vrlo savremenom opremom i tu skoncentrisali sve stručnjake itd? Kad god je u pitanju monopol, ma šta da je u pitanju, sami znate da da to dovodi i do, eventualnih, malverzacija, zloupotreba itd. Ako želimo da Srbiju razvijamo celu, za to se deklarativno zalažete, onda zašto ne bi mnogi medicinski centri u Srbiji bili opremljeni da mogu da se bave ovim poslom?Ovaj poslom?Ovaj Amandman koji smo podneli i dalje mislimo da treba da prihvatite, da ga ne doživite kao nekakvo političko obraćanje, jer ovo je zaista nešto vrlo praktično i u svim oblastima, društvenim, se pokazalo da nije dobro kada se nešto koncentriše samo na jednom mestu.Ministre još jednom razmislite i hajde da ovaj monopol razbijemo, prihvatite ovaj amandman. Uostalom, svuda u svetu postoji veliki broj banaka za reproduktivne ćelije i embrione i zato nema razloga da to u Srbiji bude samo na jednom mestu.Vaše obrazloženje, ovo koje ste napisali, koje je napisao neko u službi zbog čega ne prihvatate amandman, ništa suštinski nije zapravo napisano. Eto, napisali ste reda radi – ne prihvatamo zato što mi mislimo da treba ovako, a mi smo vrlo konkretno vam rekli zbog čega mislimo da ovo treba da prihvatite i još jedanput vas pozivam da razmislite i da prihvatite ovaj amandman radi poboljšanja teksta zakona. Hvala. **Maja Gojković** Hvala.Reč Poštovana predsednice, ja se slažem sa koleginicom Radetom oko ovog amandmana.Ja dolazim iz Niša i mogu da vam kažem da su Nišlije alergične na bilo kakav vid centralizacije i kada god čujem da se nešto pokušava na jednom mestu praviti… Dobro, Dobro, u Nišu ima, ali na nekim drugim mestima nema.Hoću da kažem da je Predlog zakona rađen od strane struke i da ima jako dobrih delova u ovom tekstu, ali što se tiče primedbe koleginice, koju je iznela, dosta bi se olakšalo kada bi se i u manjim centrima omogućilo praktično da mogu da doniraju

i dolazak do tih centara a ne da moraju da odlaze u neke druge sredine. Ima slučajeva gde neki parovi žele da imaju neku diskreciju i kod njih je moguće to i opravdano, ali 90% ljudi se ne stidi toga i nema razloga da se ljudi stide toga, traže pomoć i treba da im se omogući, kao što je i koleginica rekla da to urade u nekom od najbližih centara. **Zlatibor Lončar** Molim vas da se razumemo.Sve što ste rekli apsolutno nije tačno. Gde ste pročitali da ne može da se otvori centar? Možete da ga otvorite kad ispunite uslove u bilo kom selu, u bilo kom mestu. Jedini razlog zbog čega hoćemo da imamo minimum toga što je neophodno da bi bila bolja uspešnost i veći procenat uspeha kada se radi. Da li smo mi ovde sada regulisali prvi put da mogu i privatne i državne, da su u istom rangu da mogu da otvore gde god ispune ove uslove.Nemojte god ispune ove uslove.Nemojte da unosimo zabludu ljudima, gde god može, jedini je razlog je da bi bila veća uspešnost. Niti se pravi razlika u kom mestu će da bude, u kom centru, da li će da bude državno, da li će da bude privatno, svako ko ispuni uslove. Nas jedino šta interesuje, a to je da bude uspešnost veća, a ovo je garancija da će uspešnost biti veća.Vratiću se samo, nisam stigao za abortus. Jedino što država želi, država želi samo da zna koliko je bilo abortusa, da bi mogla da pravi strategiju i da radi dalje. Zato uvodi i privatnike u sistem da bi mogli da imaju uvid koliko se čega radi. Ministre vi niste u pravu. Dobro čitam. Piše – Centar za biomedicinski potpomognutu oplodnju je zdravstvena ustanova ili privatna praksa koja obavlja delatnosti BMPO pa zapeta, pa onda mi hoćemo da brišemo, a vi ste napisali – osim delatnosti banke reproduktivnih ćelija, tkiva i embriona.Dakle, tu delatnost ste predvideli samo na jednom mestu. Vrlo precizno i konkretno smo napisali amandman i govorili o tome. Na član 3. amandman su zajedno podneli poslanici Goran Ćirić i Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović i Dejan Nikolić.Reč Hvala uvažena predsedavajuća.Dame i gospodo narodni poslanici, ovo je izuzetno važan zakon i ovo su izuzetno važni amandmani da bi o njima raspravljali sa čovekom koji je drugovao sa ubicama premijera Zorana Đinđića.

slike.)Dakle, parlament Republike Srbije neće postati cirkus. Ja vam to obećavam. Ovde se iznosi snaga argumenata. Govorimo o vrlo važnom zakonu. Porodice mnoge očekuju da ovaj zakon bude donet. Pokušavamo da ga poboljšamo, a to što vi iznosite…Ministre, završavamo sa ovakvim načinom komunikacije od strane poslanika koji ne znaju ništa da kažu o amandmanima.(Radoslav

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, tema ili problem društveni o kojem mi danas razgovaramo je od izuzetnog značaja, mada i u načelnoj raspravi gospodin Krasić je rekao – promena naziva zakona ranijeg kojim je ova problematika bila regulisana i ovog sada gubi na značaju, odnosno snazi problema kome mi treba da posvetimo pažnju. Pa ste vi rekli da je zakon prethodni na pogrešan način određene stvari odradio i stavio je akcenat samo na obavljanje postupka. Mislim da ništa bitnije nije od samog postupka u ovom problemu i nije važnije. potpuno smo saglasni da treba propisati procedure koje moramo da poštujemo.Mi smo intervenisali u članu 13, koji govori o delatnosti BMPO, i samu delatnost koju i samu delatnost koju ste vi definisali tako kako ste definisali, da ne ponavljam, nemamo neke posebne intervencije, ali na kraju rečenice stava 1. kaže se – kao i uvoz, odnosno izvoz reproduktivnih ćelija, mi predlažemo da se to briše. Zbog čega predlažemo da se briše? Zato što je to regulisano Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju.Gospodine ministre, vi niste pravnik pa vam možda ovo nije ni jasno. To bi bilo kao kada bi u Zakonu o stanovanju

Iz tog razloga smo predložili da se briše. Prosto i propisima koji su pravnom prometu Srbije treba uneti jednu čistoću i da znamo o čemu ti propisi govore da bi oni na koje se oni odnose lakše to primenjivali i sprovodili.Saglasni smo i na ovu vašu izjavu gde se rekli da je vaša želja što veća uspešnost. To nije samo vaša želja. To je želja svih onih koji imaju probleme, pa i onih koji ih nemaju na direktan način, ali su u vezi sa osobama koje imaju jedan problem koji vidite da iz dana u dan raste i verovatno ste morali zajedno sa gospođom Slavicom Đukić Dejanović, ministrom koja ima posebnu ulogu da da razradi problematiku nataliteta u Srbiji i da da konkretna rešenja, da ovde izađete sa određenim problemima, da nam kažete gde se ovi slučajevi češće pojavljuju, šta je problem, na koji način bi i ljudi morali da se samopomognu da to toga ne bi dolazilo ako je u uticaju nekih možda naših svakodnevnih ponašanja ili nečega što nauka u preventivnom smislu može da odgovori i da kvalitetno rešenja.

u stvari zabrani uvoz i izvoz. Šta onda sa onim parovima koji su slučajno započeli postupak BMPO u nekoj od drugih zemalja? Znači, njima uskraćujemo pravo da taj postupak okončaju. Tako da mislim da stav Vlade ispravan i da ne smemo prihvatiti ovaj amandman. Hvala.

moraju da odu u AKH kliniku i da vrše transplantaciju srca, pluća ili bubrega. Oni tada dobiju nečiji tuđi organ.Znači, ne smemo da budemo toliko zatvoreni i konzervativni, da ne kažem sa mislima u srednjem veku i da uvek imamo neku teoriju zavere, nego da vidimo šta je to dobro za naše građane. Svaki dobar potez treba da pozdravimo i da se otvaramo. Znači, sve što je usmereno ka produženju života naših građana, sve što je usmereno ka omogućavanju kvalitetnijeg i zdravijeg života našeg građanina, to treba da ovde ovde pričamo i da građanima objašnjavamo šta u suštini radimo.Mislim da sam dao doprinos kroz ovu transplantaciju da to ne treba da se tako gleda usko, taj uvoz ili izvoz.

Član 15. ima naslov – Izdavanje dozvole za delatnost biomedicinski potpomognute oplodnje. Zakon predviđa da Uprava za biomedicinu daje dozvolu za obavljanje ove delatnosti centrima, ali i banci. Banka je Predlogom zakona jedna, na nivou Republike Srbije, i ono što je suština našeg amandmana je da tu dozvolu za rad, odnosno eventualno oduzimanje, izdaje ministar.Ne slažemo se sa obrazloženjem u odbijanju ovog amandmana koje kaže da je načelo efikasnosti i ekonomičnosti postupka ono što je bolje, odnosno što daje Upravi za biomedicinu nadležnosti i za izdavanje dozvole za banke, s obzirom da je ta banka jedna jedina institucija, predviđena ovim zakonom, na nivou Republike Srbije.Smatramo da zbog važnosti, tu dozvolu i da prati njen rad, treba da bude zadužen ministar, a ne Uprava. Kažem, razumemo zašto za centre radi Uprava za biomedicinu, s obzirom da se radi o više centara, privatnih, državnih, kako god, koji će raditi, ali, banka je jedna jedina i smatramo da zbog toga u zakonu treba predvideti da dozvolu za njen rad, odnosno eventualno oduzimanje, daje ministar. Zato se ne slažem da je u ovom slučaju opravdan princip ekonomske efikasnosti i ekonomičnosti. **Zlatibor Lončar** Tu smo se vodili samo jednom činjenicom, a to je da ljudi koji rade u Upravi za biomedicinu mnogo bolje znaju od mene o svemu tome i to je jedini razlog zbog čega je njima dato. Kada već rade inspekciju, kada već rade sve ostalo, onda da imaju i tu odgovornost vezanu za dozvolu. Ništa drugo nije u pitanju sem toga. Ja ću se složiti da se odbije ovaj predlog. Upravo je formiranje odnosno stavljanje nadzora kompletnog ovoj instituciji doprinelo kvalitetu ovog zakona. I ovo što kaže ministar, sigurno je da će ljudi koji su visoko stručni i koji su u stalnom kontaktu i koji stalno prate materiju, lakše, brže i kvalitetnije odlučivati, u interesu boljeg funkcionisanja ovog instituta potpomognute oplodnje.

reda.Kompletna ova naša diskusija i naš treći amandman tiče se ovog odnosa centar i banka. Tu suštinske razlike ne postoji, osim što jednom centru doda status da je on banka i on postaje na neki način neka referentna institucija. Mi smatramo da je to loše rešenje. U okviru našeg prvog amandmana smo objasnili, čak smo i naveli u kojim zemljama ne postoji jednostavno ovakvo viđenje koje dajete vi.Što se tiče člana 15, amandman se odnosi na dozvolu za rad banke. Mi smo, kao što vidite, amandman podneli samo zbog toga što pratimo prethodna dva amandmana, gde je u osnovi odnos između centra i banke. Ali, ja moram da vam skrenem pažnju da ne postoji apsolutno nijedan, zapamtite, nijedan razlog za svojevrsnu monopolizaciju što bi jedan centar bio i jedna jedina banka u Srbiji. Apsolutno ni jedan razlog ne postoji.Bez obzira na tip zdravstvene ustanove, da li je iz mreže, tzv. državna zdravstvena ustanova, da li je privatna zdravstvena ustanova, da li je privatna praksa, svima je dozvoljeno da se bave ovom delatnošću, pod uslovom da ispunjavaju kadrovske i uslove u pogledu opreme.Mi ovde imamo sistem dvostrukog sertifikata – sertifikat za instituciju, državnu, privatnu i privatnu praksu ukoliko ispunjava minimalno tehničke uslove, sanitarne, itd, itd. i imamo drugu stranu, to je sertifikat za lica koja će da rade. Dobro je što imate rastegljiv pojam kadrova, kadrova u radnom odnosu i kadrova koji dolaze sa strane po osnovu nekog ugovora i njihovog nekog angažovanja, što je uslov za postojanje i centra i banke.Loše je rešenje. Nećete moći kvalitetne kadrove da skoncentrišete samo na jednom mestu. Promenilo se vreme. Pre 30 godina to je bio jedini oblik, danas ne. U zdravstvu postoji čak i konkurencija svojine, i to treba da se poštuje. Zato smo insistirali na tome da se izvrši demonopolizacija, da poslove banke mogu da rade svi centri koji ispunjavaju uslove. Mi se nismo mešali u te uslove, to su stvarno stručni argumenti koji treba da se koriste, i u pogledu opreme i u pogledu zdravstvene odnosno stručne sposobnosti zdravstvenih radnika i osoblja koje treba da radi.Mi smo u onom prvom amandmanu objasnili, ako bi to bilo kako ste vi zamislili, onda bi neke žene pacijenti morale 15 dana da budu odsutne od kuće zato što je banka na nekoj drugoj lokaciji. Vrtite vi glavom koliko god hoćete, ali ovo što vi predlažete ne postoji u većini referentnih institucija u Evropskoj uniji na koju se vi pozivate.Šta, Amerikanci su glupi? Australijanci su glupi? Ne znaju. oni su razvili ove sisteme. Tim pre što imate dve evidencije, imate dva registra kada je u pitanju ova delatnost. Imate prvo registar koji se vodi kao jedinstveni, jel tako, registar davalaca ćelija tkiva iz člana 24. Zakona o transplantaciji ćelija i tkiva i imate državni registar po ovom zakonu. ste vi primetili da imate dva registra za ove stvari? Ovaj Zakon o transplantaciji je viši po rangu od ovoga. Niste obratili pažnju? Vi ćete dva registra da imate. U registrima se sve beleži, pa će iz ovoga što je zabeleženo u registrima i da se vidi koja je ekipa uspešna a koja ekipa nije uspešna. Ovde se radi o neopravdanom primeru monopolizacije u smislu rezervisanja poslova banke za jedan centar. Koji centar? Koji će da ispuni uslove. Koje uslove? Propisaće ministar.Svrha treba da bude decentralizacija ovih poslova. Jer, to onda ima smisla ukoliko su sve svojine ravnopravne i svi oblici svojine ravnopravni. Nemam više vremena da se bakćem sa Ustavnim sudom, ali, sve što sam napisao, Ustavni sud prihvati. Doduše, sa po dve-tri godine zakašnjenja. Koja mi je statisfakcija da vam pišem Ustavnom sudu protiv ovakvog rešenja? Da kroz tri godine oni kažu da sam u pravu. Cvrc. Ja vam unapred kažem da ovo rešenje nije dobro i unapred vam kažem – zaboravili ste, ovde imate kolizijske norme sa najmanje još dva zakona.Onda će da se stvarno postavi pitanje koji zakon se primenjuje. Ako mislite da je ovaj leks specijalis, da znate da postoje još dva koja su takođe leks specijalisi za ovu oblast. Ćelija tkiva transplantacija, pa i ovo je transplantacija u krajnjem slučaju, da krenemo od Zakona od zdravstvenoj zaštiti.Zato su ova naša tri amandmana jedno jedinstvo. Ne treba praviti posebnu i samo jednu banku, već svi centri koji ispunjavaju kadrovske i u prostorne i uslove opreme, takođe treba da dobiju dozvolu da se mogu baviti poslom banke ćelija reproduktivnog tkiva i embriona.

Da bi imali stroge protokole, stroge propise, kako to može da se radi da ne dođe do neke zloupotrebe. Samo za donirane ćelije.Inače, svaka klinika, svaka bolnica koja se otvori, ima svoju banku gde su ćelije od onih koji su u postupku. Znači, ne idu nigde. Sve završavaju u ustanovi u koju su došli, koja je dobila licencu. Jedna banka samo za donirane ćelije po strogoj kontrolisanim uslovima i propisima. To je suština. Poštovani poslanici, obaveštavam vas da u skladu sa Poslovnikom, da ćemo danas raditi i posle 18 časova, član 27. i član 87. stavovi 2.

da je banka reproduktivnih ćelija isto što i centar za biomedicinski potpomognutu oplodnju, samo sa dodatim nekim, da kažem, atributima. To kažem zato što je ovaj zakon pre svega pravljen u skladu sa principima i Svetske zdravstvene organizacije i sa iskustvima većine razvijenih zemalja u svetu.Ovo kažem zato što, pre svega, iskustva razvijenih zemalja jesu takva da i na teritoriji jedne države dovoljno je postojanje jedne banke reproduktivnih ćelija. Isto tako, ne bih se složio sa konstatacijom da su upravo ova dva, rekao bih, entiteta identična po svojim atributima iz razloga što za postojanje, za organizaciju, za formiranje jedne banke reproduktivnih ćelija moraju postojati jasno definisani uslovi za njenog otvaranje. To je suštinska razlika. Banka reproduktivnih ćelija je jedna, da kažem, ozbiljna organizacija koja se bavi jednom vrlo ozbiljnom delatnošću.Samo molim ministra i njegov tim da prilikom formiranja podzakonskih akata, da pre svega definišu jako oštre kriterijume za osnivanje delatnosti koje su vezane za banku reproduktivnih ćelija.Inače, ja upravo ove segmente, dakle ove članove zakona koji definišu ovu oblast, vidim na taj način da upravo podelom na centre za biomedicinsku potpomognutu oplodnju, s jedne strane, i na banke reproduktivnih ćelija, cilj ministarstva i države jeste da se, pre svega, napravi mnogo više na kvalitetu, odnosno na uspešnosti izvedenih vantelesnih oplodnji, što je suštinska stvar. Nije suštinska stvar povećati broj žena, već povećati, samo povećati broj žena, već povećati i efikasnost, odnosno broj uspešnih vantelesnih uspešnih vantelesnih oplodnji.S druge strane, jednom, rekao bih, detaljnom i brižljivom definicijom formiranja banaka reproduktivnih ćelija, dobićemo jedan referentni nacionalni centar koji predstavlja banku reproduktivnih ćelija koji će biti sposoban da iznese sav teret koji će centri za BMPO na teritoriji čitave Republike nositi sa sobom, ali u sasvim drugoj organizaciji. Zahvaljujem **Zoran Krasić** Ja sam samo hteo da razjasnim jednu stvar. Molim vas, nabrojte mi države, članice EU, gde postoji samo ovo rešenje? Objasnite mi zašto u Americi ovo rešenje nije zaživelo? Za živu glavu ne žele da ovo rešenje zaživi.Vi kažete da će se banka razlikovati od centra zato što će da čuva donirane embrione, donirane ćelije. Objasnite mi molim vas, pa zar to ne rade isto centri? A vi sve možete da kontrolišete.Da se vratimo na načelnu raspravu gde ste dali jednu veliku istinu. I do sada je država učestvovala u ovim postupcima i finansirala. Vi ste rekli ovde da je najveći problem taj, dali ste pare, bilo je tih procesa, a ne znate koliko se dece rodilo. Jel se vi hvalite ili se žalite? Vi ste Vlada, vi treba da vladate. Vi trebate preko inspekcijskih organa i na drugi način. Nemojte nama da se žalite zašto niste završili neki posao. Svi instrumenti su u vašim rukama.Isto i na ovoj relaciji banka-centar, vi imate vaše inspektore u ovoj Upravi za biomedicinu, sa velikim ovlašćenjima. Kako nemate inspektore? Uprava za biomedicinu, pa imate posebne inspektore koji kontrolišu. Pa, čekajte onda, vrtite glavom, piše ovde inspekcijski nadzor. Onda vi ne znate šta ste napisali. Inspekcijski nadzor, imate odredba o inspekcijskom nadzoru. Nije bitno da li je ministarstvo, da li uprava, šta vam je, šta se hvatate vi za to? Vi imate ovde ovlašćenja šta možete u inspekcijskom nadzoru da uradite, ljudi. Što ne koristite ta ovlašćenja?Onda nam kukate – znate mi smo platili, a ne znamo koliko se beba rodilo. Koga to vi obaveštavate? Pa, sve poluge vlasti su u vašim rukama. Što niste obavezali? Preko banke ćete da završite te poslove? Ma, nećete da završite te poslove. Nećete da završite poslove, nego nastavljate nešto što je početo još na Fruškoj Gori odavno.Srbija Gori odavno.Srbija je mnogo mala zemlja da bi nešto bila velika tajna. Sve se zna, i ko radi, šta radi, ko je zainteresovan i kome odgovara samo ovo rešenje da postoji ta jedna banka u jednom centru. Možemo da se smeškamo do mile volje, ali ćete videti ako vam bude ovo rešenje, za nekoliko godina imaćete igranku. Imaćete igranku, zašto? zato što će doći do sukoba interesa ljudi koji rade ovaj posao i vi to dobro znate. Ali, insistirate, morate da progurate ovo rešenje. Kako hoćete, naše je da vam skrenemo pažnju, vi imate većinu, možete da proglasite da u celoj Srbiji postoji samo pola banke.

i Odbor za zdravlje i porodicu prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona.Da li neko želi reč?

što se član 15. bavi izdavanjem dozvole, tako se član 16. bavi oduzimanjem dozvole. Kao što smo predložili u članu 15. da dozvolu za rad banke treba da daje ministar, ovde smo predložili da tu dozvolu takođe i može i treba da uskrati ministar.Ne slažem se sa stavom ministra je Uprava za biomedicinu ta gde sede stručnjaci, pa oni su dovoljno kvalitetniji da to procene i rade, odnosno ne mislim da oni nisu dovoljno kvalitetni i stručni. Upravo mislim da je zbog važnosti banke, i sami ste govorili malopre koja je uloga banke i u čemu se ona razlikuju od uloge centara po ovom zakonu i zato mislim da je potreban taj jedan viši stepen angažovanosti države i učešće ministra.Znači, nije sporno da i Uprava za biomedicinu na dnevnom nivou ili u skladu onako kako je ovde zakon predvideo, proverava nacionalne standarde kvaliteta da li se ispunjavaju kada ih donese ministar, kako piše zakon. Ovim amandmanom smo predvideli da i to ministar predloži Vladi upravo da bi dali jednu dodatno ozbiljnost celoj ovoj stvari.Zato smatramo i još jednom ponavljam, ne slažemo se sa mišljenjem Vlade da treba da bude isti nivo i za centre i za banku upravo zato što se, kako ste rekli u banci čuvaju donatorski biomaterijal. Šta će se desiti ako se uskrati recimo, dozvola za rad nekoj banci, šta se dešava sa tim zamrznutim ćelijama? Gde one idu? Ko ih preuzima, u kojoj proceduri, da li su one ugrožene upravo zbog nekog propusta u radu?S obzirom na osetljivost teme i možda višegodišnji rad banke zbog nečijeg nemara ili ne znam ni ja čega da propadne, potrebno je učešće ministra, jer to podrazumeva i veću odgovornost u radu same banke. Hvala. Dragana Barišić, pa Vesna Rakonjac.

uspeli da do detalja sve to razjasnimo i da je kroz ove članove u novom Predlogu zakona sve to objašnjenje.Kada je reč o ovom članu, ne bih se složila sa prethodnim govornikom, jer smo se ovde trudili da budu jedinstvena pravila za sve i da kontrolu sprovodi služba za biomedicinu zbog toga što su tu najstručniji kadrovi, a da će svakako ministar na osnovu žalbi dati konačnu odluku.Smatram da smo ipak kroz ovaj zakon, odnosno ovaj član, vodili računa i o efikasnosti i ekonomičnosti postupka, što je jako bitno. Stav je da ovaj amandman nije u skladu, da ne bi trebalo da ga prihvatimo, jer je postojećim predlogom to sve jasno uređeno i da se poštuju sva pravila. Hvala. Uvažena predsednice, poštovani ministre sa saradnicima, da ne ostane nedorečeno, ako smo pažljivo pročitali zakon, jasno je definisano koji se međunarodni standardi primenjuju kada je kada je banka u pitanju i kada je inspekcijski nadzor u pitanju. Ovde neće postojati samo inspekcijski nadzor. Ako sprovodimo standarde koji su obavezni da se sprovode, postoji i princip samokontrole unutar već postojeće ustanove i postoji sistem preveniranja neželjenih događaja, odnosno na osnovu praćenja parametara i određivanja kritičnih kontrolnih tačaka, kao što sam rekla u prethodnoj raspravi.Znači, za svaku doniranu ćeliju koja je zamrznuta postoji procedura, jasna procedura na kojim osnovama se ona čuva i šta se događa sa tim materijalom ako dođe do neke greške. Prema tome, ovde je potpuno sve jasno definisano, jasno precizirano i zahteva jedan multidisciplinarni pristup. Smatram da će inspektori koji će vršiti nadzor imati kompetencije i ingerencije da to dobro rade, a i zaposleni koji rade u ovim ustanovama biće dobro obučeni da sprovode i sistem samokontrole koji se sprovodi bukvalno na dnevnom nivou.Zamislite vi da ministar ide u kontrolu i da ministar proverava procedure, poštovanje standarda i sve ostalo. To je prosto nemoguće. Tako da, ovaj amandman apsolutno treba odbiti, jer je zakonskim rešenjem jasno definisano, samo trebamo dobro da čitamo zakon i da znamo šta u zakonu piše. Hvala. Hvala.

Zahvaljujem, poštovana predsedavajuća.Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege, član 18. bavi se sistemom kvaliteta i njegovog utvrđivanja. Mi smo inače dobru ideju predlagača hteli da upotpunimo kako bi ovaj član prosto bio direktniji i bliže objašnjen, da kasnije u primeni ne bismo imali probleme na terenu, odnosno u primeni u praksi.Mi predlažemo da se sistem kvaliteta određuje u odnosu na naše nacionalne standarde, jer uostalom ovaj zakon jeste od najvišeg nacionalnog interesa, od interesa za naše porodice i sve žene koje nisu u zajednici, a žele da se ostvare kao majke. Dakle, ne zanima nas nikakva direktiva EU, ovo je nešto što mi apsolutno možemo sami da rešimo.Predložili smo, dakle, da inspektori mogu da ostave svim jedinicama mogućnost da eventualne neusaglašenosti otklone u određenom vremenu. Taj amandman nije prihvaćen, sa objašnjenjem da će postojati dobro edukovani inspektori koji će sami umeti da procene kada oduzimaju dozvolu, a kada ne. U redu. Naša ideja je bila da se zapravo zajednički učestvuje u kontroli sistema i da mi pomognemo da tih jedinica u kojima će se vršiti biomedicinski potpomognuta oplodnja bude što više. U ovom slučaju sve se ostavlja na odluku jednom čoveku, dobro edukovanom inspektoru. To je u redu, to je legitimno, ali moram da napomenem da je u ovom slučaju prava prilika da se ukine stranačko zapošljavanje i da se po tome odlučuje podobnost, već isključivo i u prvom redu kvalitet.Ovo je prava prilika da počnemo da lečimo naš sistem. Stranačkog zapošljavanja je bilo u svim režimima, u ovom je on doveden do savršenstva, ali evo napokon oblasti gde zaista nema mesta za to, već isključivo stručnost na prvom mestu. Zahvaljujem. Samo bih još jednom zamolio, zbog poštovanja prema građanima Srbije koji su zainteresovani za ovo, ako možemo da se držimo ovoga što je njima od presudnog značaja i što sa nestrpljenjem očekuju. Iz tog razloga ću se truditi da ne odgovaram na te stvari o kojima vi pričate, mislim da će biti prilike da pričamo o tome, pa ću se vratiti na ovo što ste pominjali. Ovde ovaj zakon je struka i samo struka konsultovala i donela,

gde je dato da se nešto ispravi, pa dok se to nije ispravilo u tom procesu što imamo, šta ćemo onda? Molim vas, to to su ozbiljne stvari. Znači, nešto ili može da radi po principima i po zakonu, ili ne može da radi. Ne možete da pustite nekog, utvrdili ste nepravilnost, pa ga pustite da radi, pa će on tokom vremena to da ispravlja. Šta ćemo za te parove koji su baš u tom momentu tu? Razmislite i o tome malo.

obuhvata međunarodne ISO standarde koji se odnose na menadžment kvaliteta 9001 koji je osnovni standard.Što se tiče konkretne situacije, radi se o isključivo srpskom standardu zvanom SRPS ISO 15224 iz 2016. godine, koji se primenjuje na na zdravstvene usluge i radi se o standardu 13875, takođe SRPS ISO i rade ga akreditovana tela isertifikovane ustanove. To nećete naći u objašnjenju, ali ja koja se bavim standardima skoro desetak godina apsolutno znam sve postupke i procedure koji se preduzimaju. Ne postoji mogućnost odlaganja i delovanja u trenutku kada se nešto desi. Standard postoji da vi prenebegnete neželjeni događaj, da do njega ne dođe. Kada do njega dođe, onda onda je to već padanje tog sistema i onda je to veliki problem. Zato se preduzimaju sve ove konkretne mere da do toga ne dođe.Prema dođe.Prema tome, molim vas, radi naših građana koji željno očekuju da se sve ovo završi i da usvojimo ova dva dobra zakona, molim vas, izučite malo ova dva standarda pa će vam onda biti sve jasnije. Hvala. **Marija Janjušević** Zahvaljujem.Dakle, upravo to na šta sam ukazala, stranačko zapošljavanje može da nam upropasti kvalitet. Ukoliko bude angažovano lice isključivo po svojoj struci i po svom znanju i veštinama, onda nećemo imati nikakvih problema sa bilo kakvim proklizavanjima u kvalitetu. Mislim da je to apsolutno u interesu građana.Što se tiče ovog što je koleginica rekla, ovde imamo sedam navedenih direktiva iz EU, a kao što ste i sami rekli ovo ostalo nije navedeno. Ja bih jako volela da se u obrazloženjima predlagača, Vlade Srbije, napiše da je to nacionalni interes i da je rađen po srpskim standardima, a ne da se stalno pozivamo na EU i svi ćemo biti zadovoljni. Ja stvarno tu ne vidim ništa pogrešno u onom što sam izgovorila. Zahvaljujem. Hvala.Želite li da diskutujete po amandmanu? **Vesna Rakonjac** Uvažena predsednice, kao što sam vam rekla, Evropska direktiva obuhvata niz standarda kojima se regulišu neke procedure. Srbija jednostavno prihvata standarde i prilagođava ih sebi i svojim uslovima. Oni su usaglašeni. Zamislite da radimo svako kako god hoće. hoće. Svi ovi standardi koji postoje i u EU, koji su u okviru Evropske direktive su prevedeni i jednostavno namenjeni državi Srbiji sa svim onim onim što stoji. U zakonu vam jasno piše da će se sprovoditi standard koji se odnosi na menadžment kvaliteta i to je dovoljno. Samo malo se uputite šta to znači i biće vam sve jasno. Hvala.

Evo još jedan amandman koji bi zaista trebalo prihvatiti i pokušaću da ubedim ministra i ministrove saradnike, a pre svega i javnost Srbije da vidite koliko je besmislen ovaj član ukoliko ne prihvatite naš amandman.Radi se o članu koji govori o zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima koji učestvuju u delatnosti biomedicinski potpomognute oplodnje. Vi ste ovde naveli da su to doktor medicine, stručnjak iz područja embriologije, doktor medicine – specijalista urologije, medicinski tehničar, odnosno laboratorijski tehničar.Naravno,

ali sa užom specijalizacijom iz fertiliteta i steriliteta sa iskustvom od 100 ciklusa VTO ili specijalista ginekologije sa iskustvom 1.000 ciklusa VTO; stručnjak iz područja embriologije, što ste vi takođe rekli, ali mi kažemo – koji ima diplomu iz oblasti bioloških nauka sa predmetom iz biologije animalnih ćelija ili medicinskih, odnosno zdravstvenih nauka, i to svi profili sa predmetom iz biologije animalnih ćelija, odnosno embriolog; doktor medicine – specijalista urologije, to ste vi rekli, rekli smo i mi, ne treba bliže oznake, i mi smo rekli da treba da bude medicinska sestra. Vi ste rekli – medicinski tehničar, odnosno laborant. Mi mislimo, dakle, da su ova znanja koja smo predvideli i iskustva ovih stručnjaka neophodni da bi oni mogli da učestvuju u ovom veoma važnom poslu i za porodice na koje se odnosi i na celokupno naše društvo.Zašto vi niste ovo prihvatili ne razumem jer ste napisali, ministre, odnosno neko ko vam je pisao, pretpostavljam da vi ovo čitate, da se amandman ne prihvata jer je materija predloženog amandmana predmet podzakonskih akata koji će biti doneti itd. Dakle, vi se u principu slažete sa ovim, samo je problem što nećete da to bude u zakonu, već da bude u podzakonskom aktu. Zar nije ozbiljnije, zar nije zar nije dugotrajnije ako je to predviđeno zakonom? Znate, ove stručnjake valjda nećemo birati od jednog do drugog ministra, od jedne do druge partije na vlasti. Ovo su valjda ljudi zaista iz struke i treba zakonom da bude definisano koji su to uslovi koje oni moraju da ispunjavaju. Specifični su uslovi i vi se slažete u ovom obrazloženju.Zamislite sada, evo, javnost Srbije pre svega da čuje, vi donosite ovaj zakon, skupštinska većina će ga usvojiti danas ili sutra, nije važno, zakon će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“, znači, odmah posle prvomajskih praznika, ni to nije sporno. u zakonu ste napisali da ćete ova podzakonska akta doneti u roku od 18 meseci. Šta ćemo između? Osamnaest meseci, to nije malo. to nije malo. Znači, vi donosite zakon čiji član 19. neće biti primenjiv. Vi nećete moći obezbediti ove stručnjake zato što će morati čekati 18 meseci da vi donesete podzakonske akte. Zašto jednom neka vlada ne uradi jedan pametan posao, praktičan, da službama kaže – e, imaćemo ovakav i ovakav zakon, uradite podzakonske akte, paralelno da se radi i podzakonski akti i predlog zakona? Kad dođete ovde, kažete – evo, predlog zakona je ovakav, poslanici raspravljajte, usvajajte, pričaćemo o tome, ako vam nešto nije jasno, evo, stoji u podzakonskom aktu.Mi ne možemo verovati nijednom ministru i nijednoj vladi da će uraditi ono što nam kažu, što se ne obavežu zakonom, bilo ko da je u pitanju. Ništa lično, jednostavno, znate i sami kakva su nam iskustva bila i ranije i sada. Jednostavno, ako želite iskreno da ovaj zakon ne bude politički pamflet, već da bude nešto što će moći da se primenjuje odmah nakon prvomajskih praznika, jer kao što svi kažete – da bi vas građani Srbije čuli i razumeli, mnoge porodice jedva čekaju ovaj zakon. Slažemo se, jedva čekaju mnoge porodice, jedva čeka valjda cela Srbija da ovo počne da se radi na ovaj način. Ali, evo, ja sada upozoravam javnost – dragi narode, ovi iz Ministarstva zdravstva vas obmanjuju, skupštinska većina naprednjačka vas obmanjuje, ovaj zakon neće moći primenjivati za 18 meseci, dok Ministarstvo ne donese podzakonska akta. Hvala. Apsolutno ne obmanjujemo nikoga. Podzakonska akta su u najvećem delu gotova, nisu mogla da idu pre zakona, to je svima jasno. Od 15. decembra je zakon tu, bio je na javnoj raspravi, hteli smo da saslušamo sva mišljenja. Druga stvar, tih 18 meseci je realno vreme da sprovedemo sve ono što je neophodno da ne bi pravili, već sam rekao, jedan korak napred a onda tri koraka nazad u nekoj brzini. Ono što radimo hoćemo da to ostane i da to bude sa ozbiljnim temeljom.Ono što ste vi pričali ovde, morate samo da se odlučite. Prvo ste rekli da nećete monopole, nećete ništa. A gde ćete vi to u Srbiji da nađete toliko stručnjaka sa tolikim iskustvom, da imaju preko, ne znam, 100 procedura, 1.000 procedura i ostalo? U istom momentu smo neravnopravni i favorizujemo one koji su do sada radili i ne damo šansu nikom drugom da radi. Malopre ste se borili protiv toga.Znači, mislim da je ovo šansa apsolutno za sve, posebno za one mlade koji žele da se bave ovim, koji žele da ulažu u ovo i da dobijemo rezultat. To je jedina poenta ovoga.Ponavljam, ovo je zakon struke koji nema veze ni sa čim drugim.

zakonom propišu kriterijumi koliko iskustva treba da imaju oni medicinski radnici, zdravstveni radnici koji će se sutra baviti vantelesnom oplodnjom. To jeste praksa koju mi imamo. Mi svaki put kada propisujemo neke pozicije zakonom, mi zakonom propisujemo koliko iskustva treba da ima ta osoba koja će se time baviti, pa kada negde tražimo ekonomistu, mi ne kažemo da treba da bude diplomirani ekonomista sa toliko i toliko iskustva, diplomirani pravnik može da se nalazi na toj i toj poziciji ukoliko ima toliko i toliko iskustva. Zaista je neobično da se to ne stavi u zakon.Ne sećam se da smo imali zakon na kojima samo tako navodimo struku koju neko treba da ima da bi se nečim bavio, a ne i iskustvo

obrazloženje zbog čega vi ne želite da stavite iskustvo koje je nekome potrebno da ima da bi se time bavio u zakon, osim ukoliko, sada se nadam da pogrešno tumačim ono što ste vi malopre izgovorili, jer ja onako kako razumem vi sada nama govorite da će to biti ljudi i bez bilo kakvog iskustva u samostalnom obavljanju vantelesne oplodnje.Ono što ste rekli je zazvučalo tako i ja vas molim da kažete na šta ste tačno mislili i da nam još jednom objasnite zbog čega za razliku od svih drugih zakona ne želite da stavite

što ne znači, a hteli smo da samo budemo realni, da ne dolazimo opet ovde i da kažemo da nešto nismo uradili, što ne znači da mi to nećemo uraditi za šest, osam meseci, u čemu

Znači, to nam je u interesu i to se pokazalo, kada imate toliku konkurenciju prolaze najbolji, kada se bore između sebe.U ovom momentu to što ste vi rekli da nađemo sa 100, sa 1000 procedura, realno smo sagledali, mi toliko nemamo stručnjaka u Srbiji sa takvim iskustvom. Ponavljam, ovaj zakon je živ organizam koji mora u hodu da se dopunjuje podzakonskim aktima. Ovo nije zakucano. Ovaj zakon ne može da se zakuca i da kažete sada smo doneli ovaj zakon i to će narednih 5-10 godina, mnogo toga će se promeniti za to vreme. Samo je osnov u njemu podzakonskim aktima. Možda će ovo tražiti za godinu dana da uvedemo još nekog stručnjaka iz neke druge oblasti. Dokazaće struka da moramo još nekog da uključimo i šta bi onda, opet da menjamo zakon? Opet da Opet da menjamo zakon? Mislim, da niste razumeli ali evo potrudio sam se da kažem. Znači, osnova je u zakonu, sve ide u podzakonska akta. Živ organizam koji mora da se menja.

ove amandmane koje su iznele moje koleginice.Mislim, da je važno kada se radi o ovoj vrlo sofisticiranoj tehnici, vrlo osetljivoj intervenciji da imamo ginekologe koji su sa iskustvom. Svakako, da ste vi u pravu kada kažete gde ćete u Srbiji naći nekog koji ima 100 uspešnih, praktično, postupaka vantelesne oplodnje, ali neki procenat uspešnosti, neki procenat rada tih ginekologa mora da bude prisutan jer kako idemo ka EU lako ćemo usvajati njihove kriterijume i što se tiče i hirurškog rada gde oni jasno kažu da hirurg mora u toku jedne kalendarske godine da ima određeni broj operacija. Ukoliko nema samostalno određeni broj operacija on neće moći naredne godine da vrši te hirurške zahvate, već će morati da asistira načelniku, primarijusu itd.Tako da je to sve u cilju kvaliteta pružanja zdravstvene usluge i nije ovo ništa loše i podzakonska akta da se precizira, jer jeste bitno u poboljšanju uspešnosti vantelesne oplodnje, jer da ne bude ono da neko završi, i nije samo završena specijalizacija garant da neko zna da radi tu jednu supspecijalističku metodu. To je nešto što mora da pokaže vreme i da pokaže praksa da li je on uspešan ginekolog, da li je on uspešan hirurg.Tako da je ovo dobar, dobronameran predlog i ja se slažem i sa vašim obrazloženjem, ali i svakako i sa koleginicama koje su branile ova dva amandmana da kroz podzakonska akta ne 50, ne 100, ali sigurno nekih desetak uspešnih intervencija da ne bude. Da ne bude kao ono malo, malo šale u parlament da unesemo, kada nas pacijent pita, pa neki naši stari primarijusi, barem meni su pričali kako da razbiju strah kod pacijenta kada pitaju – doktore, da li znaš da radiš ovu operaciju? Ne brini ništa, nisi mi prvi, ti si mi drugi. Znači, da ne bude baš drugi nego da bude više od 20, 30 uspešnih intervencija urađeno. Hvala puno. Na član 19. amandman je podneo Odbor za zdravlje i porodicu.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Molim ministra da se izjasni da li prihvata amandman.

Mi smo dodali stavove u članu 19. koji predviđaju da zdravstveni radnici i saradnici koji rade na poslovima biomedicinske potpomognute oplodnje imaju pravo na uvećanu platu u skladu sa koeficijentima koje određuje ministar nadležan za poslove zdravlja. Vlada je odbila taj amandman i rekla je da je to tema Zakona kojim se uređuje sistem plata zaposlenih u javnom sektoru. Načelno se slažemo sa tim.Ideja je bila da skrenemo pažnju kroz ovu raspravu na potrebu da se zdravstvenim radnicima i saradnicima koji učestvuju u ovoj i sada i u skladu sa novim zakonom će učestvovati, da se obrati posebna pažnja da se njihove zarade sa posebnim koeficijentima dodatno dodatno nagrade tamo gde ima potrebe zato što sam ovaj proces zahteva, da kažem, postoje određeni vremenski intervali kada se nešto radi i kada se pristupa ćelijama. Posle nekog vremena dešava se da oni koji rade sa tim materijalom moraju zbog potreba medicinskih, bioloških da rade to van standardnog radnog vremena. postoje u interventnoj kardiologiji ili u drugim granama medicine posebni koeficijenti, smatramo da treba i u ovom slučaju da ministar odredi posebne koeficijente.Slažemo se da nije mesto tome u ovom zakonu, ali hteli smo da iskoristimo ovu priliku da skrenemo pažnju na to da i činjenica, da kao što je i ministar sam rekao, da nemamo mi sada mnogo stručnjaka koji mogu ovo da rade i da se potrudimo da zaustavimo taj jedan negativan trend koji imamo u poslednjih nekoliko godina, da više od 1.000 ljudi, odnosno lekara svake godine zatraži od Komore potrebnu dokumentaciju kako bi mogli da nastave da rade van granica Srbije, da je potrebna aktivna politika ministarstva i da ukoliko želimo da ovaj zakon zaživi, da rezultate moramo, da razmišljamo i o zaradama onih koji će raditi po zakonu. Hvala. **Zlatibor Lončar** Upravo je u izradi katalog o radnim mestima i katalog o platama gde je to prepoznato i ne samo to, nego i svi koji učestvuju u ovom procesu, znači nisu lekari, su prepoznati, uključeni i u katalog i u plate. Znači, tu su i platne grupe i platni razredi i naravno da će imati mnogo veću koeficijent nego ostali zbog specifičnosti posla i angažovanosti i svega onoga što je interes svih nas. **Dušan Milisavljević** Isto kratko, po amandmanu.Jeste da nije tema zarada lekara tj. zdravstvenih radnika, ali svakako da i Ministarstvo i Republička Vlada treba da posveti pažnje za povećanje životnog standarda medicinskih sestara i lekara.Kao što ste rekli, treba da se napravi klasifikacija, jer u mnogim evropskim zemljama, i u SAD, postoji klasifikacija specijalista koji primaju. Ne primaju svi iste plate i ta jedna zaostavština bivšeg socijalističkog komunističkog shvatanja rada treba da konačno prestane u Srbiji i da se vrednuju rezultati rada, da se vrednuje ta diploma.Kardiohirurzi i neurohirurzi, slobodno mogu da kažem, jesu najplaćeniji lekari u Americi, imaju rang plate maltene kao predsednici SAD, pa onda idu dalje pa onda idu dalje oftamolozi, otorinoringolozi, anesteziolozi sa 100, 120 hiljada dolara godišnje plate, nakon toga idu pedijatri. Postoji klasifikacija onog rada i onog stresa koji vi unosite u operacionu salu i onog rada koji vi uložite, tako da podržavam i, konkretno, ovo je jako ozbiljna tema i materijal koji rade ovi ginekolozi, lekari u vantelesnoj oplodnji, pogotovo što u Srbiji mi kao nacija nestajemo, a malo vodimo računa o tome, da blizu 400 hiljada naših građana ima neki problem sa sterilitetom i da je jako važno da shvatimo i da poručimo građanima da nije sramota ako posle godina dana ne mogu da imaju dete, da se jave upravo ovim ljudima koji će im pomoći da imaju srećan brak i da imaju svoje potomstvo i da nastave kroz svoje potomstvo život. Hvala vam puno.

Centra za biomedicinski potpomognutu oplodnju određuje da se bavi poslovima koji se tiču ove delatnosti. Mi smo predložili da se u opisu njegovih ingerencija izbriše tačka 10) da se bavi odnosima bavi odnosima sa pravnim i sa fizičkim licima. Dakle, direktor je taj koji je zadužen i za odnose sa trećim licima i za sve poslove u tom centru, a ovo lice može samo da posavetuje, a nikako da ga zameni.U nastavku smo napisali da se odnosi sa fizičkim licima detaljno obrađuju u drugim članovima ovog zakona, uključujući i tačno navođenje obaveza svakog pojedinačnog zdravstvenog radnika ili saradnika, ali se nigde ne spominje, izvinjavam se ako grešim, i lice zaduženo delatnost o kojoj raspravljamo.U obrazloženju amandman je odbijen i u obrazloženju stoji da se njegove delatnosti ne odnose na ugovaranje poslova sa trećim licem. Priznaćete da se to takođe ne može zaključiti iz formulacije „zadužen za odnose sa pravnim i fizičkim licima“. Dakle, možda ne uključuje, ali ovo i ne isključuje, tako da tu već vidimo problem primene u praksi. Ukoliko direktor i lice zaduženo za te poslove ne budu saglasju, neće moći tačno da se odredi ko ima ingerenciju da donese konačnu odluku.

U članu 21. mi smo smatrali da treba da se nađu, znači u zakonu, a ne u podzakonskom aktu, da se tačno kaže da testiranja koja su opisana u stavu 1. moraju da obuhvate genetsko ispitivanje čiji je cilj identifikacija genetičkih osobina ili postavljanje dijagnoze bolesti, odnosno dobijanje genetičke informacije o prisustvu određene bolesti, kao i testiranje prisustva bolesti zavisnosti.Mislimo da je vrlo važno da jedno ovakvo testiranje se obavi kako bi se obezbedio što kvalitetniji i bezbedan proces biomedicinski potpomognute oplodnje. Mislimo da ono što piše u obrazloženju za neprihvatanje ovog amandmana je da će cela ova materija biti regulisana podzakonskim aktom, da kažem, za nas nije dovoljna i smatramo da ovaj deo, gde se ne nabraja taksativno koje su te vrste testiranja, ali govori o potrebi genetskih ispitivanja, kao i testiranje na prisustvo bolesti zavisnosti, daje jedan put, jednu smernicu na koji način treba da se definiše ova oblast podzakonskim dokumentima, tako da smatramo da je potrebno da ovo bude deo zakona, a da se dodatno razradi i tačno navede koja su to testiranja, da se eventualno kroz vreme dopunjuje, bude deo podzakonskih dokumenata, ali da jedna ovakva definicija treba da bude i u zakonu.

Hvala.Mislim da ovo naše rešenje neograničava sve ove slučajeve koje ste rekli da mogu da se dese u budućnosti, ali daje neku smernicu. Znači, da se navede tačno, moraju i ta genetska istraživanja da se rade i istraživanja na bolesti zavisnosti. Mislimo da to široko ostavlja ceo taj prostor za ovo što ste vi govorili, posebne slučajeve, kako se bude kretala nauka u svetu, da je to moguće, ali da je bitno naglasiti u zakonu i dati neke minimalne limite samim zakonom.

naziv iznad člana 24. i član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč?

i vi ste to naravno junački odbili. Mi se ne ljutimo, da nas pogrešno ne razumete. Mi koji nismo na vlasti vama amandmanom predlažemo nešto, vi to prihvatite i onda to postane vaša obaveza i onda ispada – vi koji niste na vlasti, pišete koje su naše obaveze i ja vas u potpunosti razumem. Ja se prosto iznenadim kao da čujem da Vlada prihvati neke amandmane.Međutim, šta je problem kod ovog člana? Čitam ono što je napisano – godišnji izveštaj o prijavljenim ozbiljnim neželjenim događajima i ozbiljnim neželjenim reakcijama Uprava dostavlja Evropskoj komisiji za zdravlje i bezbednost hrane do 30. jula tekuće godine za prethodnu godinu.Mi smo tražili da se to briše. Vi ste rekli da ne može da se briše i rekli ste, opet čitam, ta obaveza se odnosi i na sve ostale članice EU, kao i na zemlje koje su pristupile pregovorima za ulazak u EU. Znači, Znači, vi kažete EU je tako rekla, to mora tako da bude, nas baš briga šta ste vi tražili amandmanom.Ja sam imao dve varijante. Jedna je varijanta da bude amandman „briše se“, a druga varijanta je bila sledeća, ali je nisam napisao da vi ne biste pogrešno shvatili upravo onaj prvi deo, ja vama namećem nešto što vi sa zgražavanjem ne biste hteli da uradite. Recimo, taj amandman je mogao da bude i ovako: „Godišnji izveštaj o smrtnim slučajevima i posledicama NATO bombardovanja po natalitet u Republici Srbiji Uprava dostavlja Evropskoj komisiji do 30. jula sa stanjem za prethodnu godinu“.Da sam ja takav amandman napisao, vi biste mene ubeđivali kako ja nisam čitao Predlog zakona. Mi trebamo njih da obaveštavamo. Zašto? Nismo članovi EU. Koju Koju obavezu imamo mi njima? Direktive, nisu ono evropske direktive, nego direktive EU. Evropa je mnogo više od 28, a za koji dan to će biti ne 28, nego će biti mnogo manje.Zašto vi nas sputavate?

Što neko ne kaže - ovi problemi steriliteta, koliko to ima veze sa NATO bombardovanjem? Što neko to nije izračunao? Jeste li ih obavestili o tome? Ne.Znate kako funkcioniše to obaveštavanje? U 10,00 časova pre podne, pozovu državnu instituciju i do 12,00 sati dostavite neke podatke trebamo da obavestimo Evropsku komisiju dokle smo stigli, koliko smo imali predmeta, koliko smo imali slučaja, i onda ceo posao se zaustavlja u svim institucijama, dva sata da izvade iz dokumentacije da bi dali neki podatak.Sa

Ne želimo da budemo članovi EU. Za koji dan treba da se prekinu ti pristupni pregovori sa EU, i vi ubacujete u naše propise ovakve besmislene odredbe.Da ste napisali da obaveštavamo Svetsku zdravstvenu organizaciju, pa i da razumem, stručna komunikacija. Brisel da obaveštavamo o tome kakvo je naše zdravstveno stanje? Pa, oni su odgovorni za NATO bombardovanje, ovi iz Brisela. Tamo je i sedište dve zlikovačke organizacije - NATO pakta i EU. Dajte, o tome ih obaveštavajte, koju su štetu i zločin uradili ovom narodu, a vi ćete da obaveštavate njih o eventualnim problemima koji su u ovim procesima potpomognute oplodnje. Znate li koliko to njih interesuje? Samo da još bolje osmisle sistem kako da nam načine neku sledeću pakost. Pa, vidite i sami, svakim danom samo dolaze pakosti od njih.Ovi njih.Ovi što se kerebeče po Prištini sa velikom Albanijom, pa to rade po nalogu EU i NATO pakta. Još ih vi samo hranite sa podacima kakvo je stanje kod nas, da imaju još bolju sliku o tome kakvi smo i šta smo. A, vi junački kažete – mi smo u procesu, idemo prema EU, i to je naša obaveza, moramo. Ovo pričam da narod zna. Vi vučete u EU, ne tera EU da se ide tamo, nego vi hoćete. A, još nisam dobio odgovor na pitanje - gde ste planirali da vam bude ta banka, jel u Kragujevcu, Fondacija Dragice Nikolić, što je napravila? Gde? Kažite, pošto već sve znate.Znači, znate.Znači, sve je pripremljeno, samo 18 meseci se čeka da se nešto završi, pa da dođu podzakonski akti.

Molim vas, sramota je da date ovakav zakon u Skupštinu, gde vi ne znate da nije usmeno i pismeno, nego usmeno i pisano. Pismeno je nepismeno. Dakle, to su nepismenost, pismenost. Međutim, nije to stvar samo gramatike, to mislim da je sramota da Vlada Republike Srbije da takav zakon, ali to je zaista druga stvar.Vi zbog te svoje nepreciznosti, zbog površnosti, vi pravite problem ljudima u smislu da oni neće znati sutra koja su im prava.Evo šta ste napravili u sledećem članu. Molim vas, obratite pažnju, ovo je jedan od najvažnijih članova, čini mi jednu jako dobru stvar vi svojom nepažnjom, svojom površnošću možete da ugrozite i da ugrozite nekim ženama pravo na biomedicinski potpomognutu oplodnju.Evo o čemu se radi. Vi kažete ovako: “Izuzetno, pravo na postupke biomedicinski potpomognute oplodnje ima i punoletna i poslovno sposobna žena koja živi sama i koja je sposobna da vrši roditeljsku dužnosti i u takvom je psihosocijalnom stanju na osnovu kog se opravdano može očekivati da će biti sposobna da obavlja roditeljsku dužnost u skladu sa zakonom u interesu deteta.“Prvo, šta je žena koja živi sama? Da li je to žena bez partnera? Da li žena bez partnera, žena bez muža neophodno mora da živi sama? Da li žena koji živi sa roditeljima, da li je to žena koja živi sama? Da li je žena koja živi sa psom žena koja živi sama? I da li žena koja ne živi sama ima pravo na postupak biomedicinski potpomognute oplodnje?To je jedna vaša nepažnja, jedna vaša površnost, koja ukoliko neko bude doslovno primenjivao zakon, može itekako lako nekim ženama da uskrati pravo na to da sutra imaju decu.Drugo, mnogo ozbiljniji problem, jer ovo je stvar vaše nepažnje, neka je tako prihvatimo, i neka se nadamo da će se to tako tumačiti da je to žena bez partnera, iako ne živi sama, premda u zakonu tako ne piše. Napravio se jedan mnogo ozbiljniji propust i molim vas da se ovome sada ozbiljno posvetimo, zbog toga što mislim da je jako važno.U članu 4. zakona vi govorite o načelu medicinske opravdanosti biomedicinski potpomognute oplodnje i kažete da se ona ostvaruje u slučaju kada lečenje neplodnosti drugim postupcima nije moguće. Da li se to odnosi i na ovu ženu koja živi sama, kako vi nazivate ženu bez partnera, iako faktički ne mora živeti sama? Da li ona ima pravo na postupak biomedicinski potpomognute oplodnje tek ukoliko drugi tretmani lečenja neplodnosti nisu uspeli da daju rezultata? Da li ona mora da dokazuje da je već lečila neplodnost, pa ne može da zatrudni ili ovo podrazumeva i žene koje žele da imaju decu iako nemaju partnera? Da li to kod njih znači da su morale da leče neplodnost, da nema drugog načina da zatrudne, pa im se sada dopušta da leče neplodnost?Dodatno me buni što u narednom stavu vi kažete – pored lica iz stava 1. i 2. ovog člana, kojima je potrebna pomoć postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje u lečenju neplodnosti, čime vi zapravo sugerišete da i ta žena koja želi da ima dete, iako nema partnera, mora ovome da se podvrgne samo ukoliko leči neplodnost. Tako da, užasno je važno, jer vi ovim, prvo kvalifikacijom da ta žena mora da živi sama, a drugo, ovde što se sada vidi mogućnost da ona ima pravo na oplodnju samo ukoliko drugi postupci lečenja neplodnosti nisu uspešni, vi time jako veliki broj žena koje su se možda ponadale da će moći da dobiju decu, vi možete nepažnjom, ja verujem nepažnjom i površnošću, veliki broj takvih žena da eliminišete iz ovog postupka i da im uskratite pravo na biomedicinski potpomognutu oplodnju samo zato što ne žive same ili samo zato što nisu već lečile neplodnost, pa nije moguće na druge načine da zatrudne, nego sada evo moraju ovako.Vi morate da prihvatite da će određen broj žena ići na biomedicinski potpomognutu oplodnju zato što tako želi, ne zato što ne može da ima decu na drugi način, zato što su već lečile neplodnost, zato što to nije dalo rezultata, nego zato što tako… Ovako kako piše u zakonu, ne znam da li vam je to namera, ako je namera, onda ću se ja tome oštro suprotstavljati, ali ovako kako piše u zakonu, to znači da pravo na biomedicinski potpomognutu oplodnju imaju samo one žene koje su već lečile…Ja molim gospodina Laketića da ne zagovara ministra. Meni je izuzetno važno ovo što govorim. Ja verujem da je Laketić važan, ali mislim da su ove žene kojima će možda biti uskraćena prava, da su važnije od gospodina Laketića.Tako da, ovako kako piše u zakonu, čita se da će pravo na biomedicinski potpomognutu oplodnju imati samo one žene bez partnera koje su već lečile neplodnost i kod kojih nijedna druga metoda lečenja neplodnosti nije dala rezultata.Ne znam da li je to namera. Ako jeste, jako je loše, a ako nije, dajte da ispravimo, zato što zbog možda neke jezičke nepreciznosti ili ne znam ni ja čega mi velikom velikom broju žena možemo uskratiti pravo da sutra imaju decu, protiv čega ću se ja vrlo oštro boriti. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem.Reč ima predstavnik predlagača dr Zlatibor Lončar. Izvolite. Evo, odmah da razjasnim. Prvo, ovo sve o čemu smo pričali, niste poneli nikakav predlog amandmana, niti bilo šta, čisto da znamo, da ne ispadne nešto drugo.Samo ću potvrditi ono što ste vi sami rekli. Znači, ovaj zakon je napravljen da bi se pomoglo, odnosno da bi se omogućilo tim ženama u oba slučaja. Znači, nemojte ga samo kriviti nikako,

znači, na to se misli, i to svi dobro znamo, jer se ovde radi o toj temi, ne radi se o nekoj drugoj temi.Druga stvar, znači, ta žena nema drugog izbora nego da ide na vantelesnu i posebno na onu pored toga ima i problem, pa mora da ide na doniranu jajnu ćeliju. Znači, sve ste apsolutno rekli vi sami. Zakon je napravljen da pomogne u jednom i u drugom slučaju i da reguliše sve ono što do sada nije bilo regulisano. Eto, to je suština koju ste vi sami rekli. Ali, evo, ljudi da razumeju da ne misle da postoji neka zabluda ili bilo šta. Znači, zakon je napravljen da pomogne upravo ono o čemu ste vi pričali.

minut i 34 sekunde. prethodna govornica je govorila o amandmanu na član 25. za koji nije ni podnela amandman, da ubuduće, pre svega, vodite računa da se govori o amandmanu. Nisam se javio po Poslovniku, već po amandmanu.Što se tiče amandmana, dakle, na član 24. stav 4. Predloga zakona, pre svega, moramo poći od jedne sasvim druge premise, a to je, ako potražujemo određene informacije, određene podatke od Evropske komisije za zdravlje i bezbednost, dakle i mi potražujemo od njih određene podatke, kakva je uspešnost njihovih vantelesnih oplodnji, kakve su komplikacije, itd, moramo biti u obavezi da određene informacije i podatke o sopstvenim istraživanjima, odnosno o sopstvenom radu i njima priložimo.Da se razumemo, govorimo o profesionalnim, dakle, isključivo profesionalnim stvarima, koje su i u našem interesu i u interesu celokupne evropske i svetske populacije. Dakle, nije ovde reč ni o kakvoj politici, ni o bilo čemu i ja bih pre svega ovde odvojio i izdvojio politički stav od profesionalnog stava. Mi moramo da budemo deo svetske šire profesionalne zajednice i na taj način jedino možemo imati pomoć i adekvatne smernice od nekih koji su razvijeniji od nas. Sa druge strane, ne možeš tražiti, a da nemaš obavezu. Suština te interakcije jesu i prava i obaveze.

Zahvaljujem.Hteo bih da se pridružim ovoj diskusiji i da podržim koleginicu Jerkov i da obratim pažnju na sledeću stvar. Dakle, govorimo o tome da li žena koja živi sama može da

član 54. amandman su zajedno podneli narodni poslanici prof. dr Milovan Bojić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite. Član 29. govori o davanju reproduktivnih ćelija i embriona. Ima tri stava i mi smo predložili da se stav 3. ovog člana briše.Taj stav kaže da u slučajevima iz prvog ovog stava u postupku BMPO mogu koristiti i darovani embrioni supružnika, odnosno vanbračnih partnera nastalih u postupku homologne oplodnje, kada supružnici, odnosno vanbračni partneri od kojih potiču embrioni ne žele da ih koriste za sopstvenu oplodnju, uz njihov izričit pismeni pristanak.Rekli smo da to treba da se briše zato što je planirano darivanje samo tih embriona koji su preostali iz procedure, a oba partnera potpišu pristanak za darivanje, i to će biti, po mišljenju naših stručnjaka, veoma redak slučaj i zato mislimo da je potrebno omogućiti da se embrioni za darivanje mogu u laboratoriji napraviti od darivanih ženskih i muških ćelija.Ono što je razlog više da ovo predložimo i da tražimo da to prihvatite jeste činjenica da se na ovaj način radi u najsavremenijim centrima Mi ako idemo u neki postupak, u nešto što je možda nama novo, svakako ne treba da krećemo sa najnižim standardima, nego treba da krećemo sa najvišim standardima. Moramo sebi da zadamo jedan nivo, da postanemo ozbiljan centar. Vi ste, ministre, govorili da očekujete da ćemo biti centar za biomedicinski potpomognutu oplodnju za ceo region, daj Bože da budemo i za celu Evropu, da to bude toliko razvijeno. Hajde da se ugledamo na te najviše, ne na Evropu kao EU, ne na njihove preporuke koje vi morate da ispunjavate

pojedinačnim slučajevima tamo gde se u savremenim i bogatim zemljama Evrope postigao ozbiljan rezultat i u tom smislu želimo da se ugledamo i da radimo na isti način. Hvala.

Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović i Dejan Nikolić.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima

pa mislim da i onaj ko ga je krstio nije zadovoljan ovakvim rešenjem. U svemu ovome, najbitnije je da je neko ko treba da shvati konačno shvatio da je pitanje svih pitanja i prioritet svih prioriteta sprečavanje biološkog odumiranja nacije, pa je zato i predlog ovog zakona dobra namera da se u tom pravcu krene sa vođenjem demografske politike i pospešivanja nataliteta.Našim amandmanom smo tražili brisanje člana 31. ovog zakona. Zašto tražimo brisanje ovog člana? Jednostavno zato što je suština ovog člana sadržana u članovima 19, 20. i 26.

da se imenuje lice zaduženo za obavljanje ove delatnosti. To je lekar specijalista iz oblasti akušerstva i ginekologije i tim stručnjaka.Ovde 31. imamo da se formira neka stručna komisija koju još, pored pomenutih članova, čine diplomirani psiholog i diplomirani pravnik. Pitanje – zašto bi se formirala ovakva komisija kada je to stvar unutrašnjeg uređenja i organizacije sistema rada te kuće i kao takva ne podleže potrebi zakonskog normiranja? Mislimo da je nepotrebno dodatno unošenje konfuzije i neefikasnosti u sistemu i proceduri odlučivanja. Hvala amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite. **Zoran lepo.Resorni Odbor za zdravstvo Nove stranke, ocenio je ovaj zakon dobrim, čak i nešto više od toga, tako da nema suštinskih primedbi, niti amandmana na ovaj zakon.Podneo zakon.Podneo sam tri amandmana koji imaju za cilj popravljanje leksičkih grešaka i to je sasvim okej.Dobili ste najveći mogući kompliment, članovi mog Odbora za zdravlje su rekli – zakon je takav kao da ga nije radio niko iz SNS. To je najviši nivo komplimenta koji možete da dobijete iz Nove stranke. Analizom ljudi koji su radili na tom zakonu i javne rasprave, praktično je utvrđeno da je tu struka dala svoj maksimalni doprinos i mislim da je to jako važno, posebno za ovako jaku temu i bilo bi dobro da iz Vlade češće dolaze ovakvi zakoni koji su dobri, koji nude rešenje za problem koji imamo kao nacija i država, koji je evidentan i tu ne bi trebalo da bude nikakvih, ni stranačkih ni nekih drugih, podela.Šteta je što diskusiji o amandmanima za ovaj zakon ne mogu da prisustvuju građani Srbije koji su danas bili pozvani da prisustvuju ovoj sednici od strane

i volje da podrže zakon koji se bavi biomedicinski potpomognutoj oplodnji, tako da uvek govorim o temi dnevnog reda.Imamo neke primedbe suštinske na Zakon o transfuziji, ali to nije sada tema. Zahvaljujem.Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Olena Papuga i Nada Lazić.Vlada i Odbor za zdravlje i porodicu prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici prof. dr Milovan Bojić, Vjerica Radeta i Sreto Perić.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Sreto Perić. Izvolite. **Sreto Perić** Gospodine ministre, vi imate neki veliki problem, ali ne samo jedan, nego u vezi ovog zakona, vrlo često kažete – struka i samo struka je radila ovaj zakon. Zakon je iz oblasti struke, pa ne mislite da smo mi pomislili da su radili atomski fizičari, ali vi morate da znate da je jedan zakonski propis vrlo kompleksan pravni akt i da u njemu učestvuju i neki drugi.To što vi vrlo često pričate, nije sada toliko ni bitno, ali amandman koji smo podneli na član 35, gde predlažemo da se član 35. briše, je u skladu sa prethodnim amandmanima na član 29, 31. i član 35, govori o davaocima embriona. Davaoci embriona su supružnici odnosno vanbračni partneri koji su odustali od korišćenja svog embriona nastalog za njihovu oplodnju, stav 1. Stav 2. – davaoci iz stava 1. ovog člana moraju dati pismeni pristanak za upotrebu svog embriona u oplodnji drugih supružnika, odnosno vanbračnih partnera, odnosno žene iz člana 25. stav 2.Mi 2.Mi smo predložili da se to briše a vi kažete u obrazloženju zbog čega se amandman ne prihvata, darivanje ćelija iz embriona moguće uz strogo pravni, etički, medicinski okvir, uz temeljno ispitivanje davaoca. Kad sam ovo rekao na početku da imate određenu vrstu problema, pa imamo mi svo zajedno taj problem, ali to što vi prenaglašavate da je zakon struke, on neće rešiti mnoge probleme koje je praksa već evidentirala. Prilikom uvodnog izlaganja vašeg, vezano za ova dva zakona o kojima se vodi objedinjena rasprava, vi ste rekli da se najčešće uspevalo tamo kad je uspešnost vantelesne oplodnje i bila realizovana, najčešće se to dešavalo poslednji put. Šta znači da oni i taj zakon nije radila struka i da oni nisu stručni.Ma koliko se vi i bilo ko od nas trudio malo nemorala dođe do izražaja, pa smo mi, da se to ne bi dešavalo, i da vi kažete – sprovešće se jedno detaljno ispitivanje, doduše, to je pod znacima navoda od strane davaoca embriona, da ne bi to došlo u pitanje, da to ne bi moglo na iskrivljen način da zaživi, mi smo i predložili da se član 35. ovog Predloga zakona briše.Gospodin Krasić mi je tu blizu, ali ću mu sada odgovoriti na ovaj način, zbog čega traže ta izveštavanja, i te informacije i te razne podatke, prosto iz razloga što za ovaj režim ne postoji alternativa za put ka EU. On je On je besomučan, on je krenuo tamo, režim je krenuo tamo i zbog toga oni pokušavaju na neki način da im se umile, da se dodvore. Sad objašnjenje, da bismo nešto mogli da tražimo, moramo da dajemo, pa mnogo više dajemo nego što i u snu možemo da očekujemo i od EU i, naravno, gospodine Krasiću, od NATO pakta. Zahvaljujem.Na član 36 Amandman su zajedno podneli narodni poslanici prof. dr Milovan Bojić, Zoran Krasić i Nataša Jovanović.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Nataša Jovanović.Izvolite. Srpska radikalna stranka je tražila da se briše član 36 Predloga zakona, zato što u ovom delu, kao i u nekim drugim članovima o kojima ćemo kasnije da govorimo, ovaj zakon već ulazi u jedan pravni kontekst i rekla bih u jedne društvene i porodične odnose, a ne samo u oblast struke, na koje vi potencirate, i on stvarno jeste stručni zakon.Moram da se vratim malo unazad, ali kratko ću, pošto nemamo još puno vremena Poslaničke grupe. grupe. Još u bivšoj SFRJ 1978. godine, kada je prvi put uopšte ova oblast regulisana, tačno naznačeno da davalac reproduktivnih ćelija ima određene obaveze i određena prava, ali pravnih posledica ne bi trebalo da bude. Vi ovde kažete, u članu 36, da način saopštavanja podataka iz stava 1 ovog člana, propisuje ministar nadležan za poslove zdravlja, kako bi se predupredile određene pravne posledice za davaoce reproduktivnih ćelija.Mi smo zemlja koja bi sve trebala da reguliše zakonom ako je zakonom jasno definisano koja su to njihova prava i obaveze, da se ne desi sutra, kao što imate slučajeve, bilo ih je i tada, u to vreme, kada je prvi put započeo započeo proces veštačke oplodnje u našoj zemlji, da se desi to da anonimni davalac bude izložen kasnije sudskom utvrđivanju očinstva, na primer. To vam navodim samo kao jedan primer, zato što je to nekome palo na pamet, iz raznoraznih životnih okolnosti.Pošto smo mi zemlja gde se primenjuje kontinentalno pravo, dakle, ovo nije Amerika, i nema mogućnosti da se putem nekih posebnih ugovora, bar ovaj zakon to nije predvideo, između primalaca i davalaca sklapaju određeni, da ih žargonski žargonski nazovem, aranžmani, to može u zemljama sa anglosaksonskim pravom, i tamo su jasno definisani, precizni i ta prava i obaveze.Mi smo smatrali da ovaj član 36 zakona treba da se briše kako bi se otklonile sve nedoumice i kako bi se jasno stavilo do znanja da nema nikakvih pravnih posledica po davaoca, o kojima se govori u prethodnim članovima. Zahvaljujem.Po Amandmanu reč ima narodni poslanik Zoran Krasić.(Zoran Krasić: Neću.)Ne. Zahvaljujem.Na član 45. Amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Vlada i Odbor za zdravlje i porodicu prihvatili su amandman.Odbor amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?